Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 90. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega in drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Matjaž Han od 11.30 do 14.30, dr. Franc Trček do 12. ure. Na sejo sem vabil predstavnike Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 90. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v četrtek, 16. decembra 2021, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik točke z dnevnega reda ali širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem Prehajamo na odločanje. Poslanske in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo.

**prekinjeno 1. točko dnevnega reda – druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v okviru skrajšanega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 40 poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagateljev Mojci Škrinjar.

Hvala lepa za besedo, predsednik. Lepo pozdravljeni, kolegice in kolegi ter vsi, ki nas spremljate! Ko so bili bolni in na intenzivni negi in ko smo šteli mrtve, je ravnatelj v Sloveniji rekel: »Covida ni.« Mnogi so mu sledili. Sam ustanovitelj pa je bil popolnoma brezmočen. Ko je v neki šoli v Ljubljani padal ravnatelj za ravnateljem in praktično ni bilo več drugega kot kaos, je bil ustanovitelj popolnoma brezmočen. In na koncu je potegnil najbolj surovo potezo, ampak drugega mu ni preostalo – združil je dve šoli. Zdaj se otroci mešajo sem in tja, vozijo sem in tja, ampak drugače ni šlo. Ko je v tretji šoli padla ta in ta tožba in ko danes, ko se šole soočajo s številnimi tožbami, so ustanovitelji ob strani. Čas je, da ustanovitelj prevzame svojo odgovornost in skrbi za šole, za življenje in delo šol. Ne gre samo za delo šol, gre za življenje šol. Gre za življenje vseh, ki so v šoli, ki delajo v šoli, prav tako pa velja vse to tudi za vrtce. Odgovornost je bistvena, ko govorimo o sestavi sveta šole. Našli smo kompromis, ob vseh pripombah, in zdaj predlagamo sestavo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev oziroma eden dijakov v srednji šoli in trije predstavniki zaposlenih. To je zelo lepa **2. ureditev, ki pa seveda še vedno ne dosega tega, kar je v drugih javnih zavodih, kjer ima ustanovitelj večino, če ne že vse svoje predstavnike in to ni za manj. To je znak odgovornosti, zato vas prosim, da razmislite in tudi podprete ta del zakona. Naslednja stvar pa je digitalizacija šole. Ta trenutek šole danes namenjajo skupaj komercialnemu ponudniku, ki ne nudi popolne ponudbe 6 milijonov letno. Ali veste, da je 6 milijonov letno tudi eden vrtec, lahko zgradite vrtec za to ali manjšo šolo? Ta denar bo sistem prihranil oziroma ostal bo šolam, ki bodo lahko prostore in svojo opremo izboljševale. Za njih pa bodo tekli podatki na strežnikih ministrstva, opravljali jih bodo oni sami in vsi podatki bodo tudi primerno arhivirani oziroma uničeni takrat, kadar zakon to zahteva. V podatke, ki jih smejo videti samo šole bodo videle samo šole, pristojne osebe. V podatke, ki jih sme videti pa ministrstvo to je centralna evidenca kot že do sedaj bodo pa videli tudi na ministrstvu. Pametna šola je stvar prihodnosti in je stvar tudi zmanjševanja administracije iz manjšanja stroškov staršem. Starši sedaj tudi plačujejo za to, da imajo otroci podatke o elektronskih redovalnicah, to je nedopustno. Še bolj nedopustno pa je, da se podatki shranjujejo na zasebnih strežnikih, čeprav nimam nič proti zasebnemu, ampak tokrat tu v tem primeru pa gre za občutljive podatek in prav je, da so v najvišjem varovanem območju to pa je v državnem območju in tudi odgovornost države. Napredovanje pomočnic, vzgojiteljic je odprava ena izmed krivic. Najbolj vpijoča krivica, ki je trenutno v šolskem sistemu. Še kar nekaj jih je treba popraviti. Ampak ali nam je vseeno kdo dela in kako nagradimo tiste z našimi najbolj ranljivimi, z malčki? Zakon prinaša tudi vrednote, evropske vrednote. Znane so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost torej v pravo in pa človekove pravice. Slovenska kultura je tista, za katero moramo skrbeti. Jaz si ne želim priti na Japonsko pa slišati tam Avsenike, ampak želim si pa, da bi tisti, ki bi prišli k nam videli in užili našo slovensko kulturo, ki jo moramo čuvati tako premično kot nepremično kulturno dediščino in to je stvar vzgoje v Sloveniji. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici Mojci Škrinjar. **MOJCA Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje je obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino na svoji 24. redni seji 3. 12. 2021. Podala ga je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Kolegij predsednika je na svoji 115. redni seji 10. 9. 2021 sprejel sklep, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Zakonodajno-pravna služba je predloženi zakon proučila z vidika njegove skladnost z Ustavo, pravnim sistemom iz zakonodajno-tehničnega vidika. Predstavnica je v zvezi s tem povedala v razmerju v sestavi svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov povedala, da takšna ureditev iz pravno sistemskega vidika ni sporna

Ob tej je bistvena tudi odgovornost ustanovitelja za delovanje zavoda, kakovost poslovanja, financiranje, vzdrževanje nepremičnin, ter ogled zavoda v javnosti. Pri tem je vpliv države oziroma ustanovitelja, poleg njene regulatorne vloge in nadzorne funkcije, ki jo opravlja šolska inšpekcija, zagotovljen tudi preko pristojnosti za sprejem ustanovitvenega akta, pristojnosti podajanja mnenja k imenovanju ravnatelja, v skladu s finančnimi predpisi pa tudi soglasje k finančnem in kadrovskem načrtu. V zvezi z rešitvami, ki se nanašajo na vzpostavitev informacijskega sistema pa je pojasnila, da je s predlogi za amandmaje odbora večina pripomb, ki se nanašajo na nejasnost in nedorečenost, odpravljenih. Kljub temu pa gre še vedno za vzpostavitev obsežnega in kompleksnega informacijskega sistema, ki bi zahteval izvedbo ocene učinkov v skladu s 35. členov splošne uredbe in analize vseh potencialnih tveganj. Svoje mnenje je podala tudi Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je predlog zakona podprla. Uvodoma je predlog zakona predstavila predstavnica predlagatelja, za njo predstavnik Ministrstva za izobraževanje, ki je med drugim povedal, da Vlada predlog podpira. V zvezi s predlagano spremembo 46. člena Zakona je pojasnil, da so razlogi, ki jih predlaga navaja za spremembo, sicer utemeljeni, vendar je pri temu posebej potrebno opozoriti tudi na vse ostale vzvode, ki jih ima ustanovitelj pri samem delovanju zavoda, vpliv ustanovitelja pa se kaže tudi preko lastništva premoženja. Sprememba sestave svetov pa terja tudi prehodno določbo, ki bi določila status sveta, svetu, ki delujejo. Sledila je razprava, v kateri so nekatere članice in člani odbora pozdravili nadgraditev ciljev vzgoje in izobraževanja, z umestitvijo vrednot, vzgojo in poučevanje, podprli so tudi bolj uravnoteženo sestavo sveta, predstavljen je bil tudi informacijski sistem za vodenje šolske dokumentacije, po katerem bodo šole lahko gostovale s svojimi podatki na strežnikih ministrstva za izobraževanje znanost in šport. Informacijski sistem je na voljo šolam, strežnik pa je oddaljen s predpisano hrambo in varnostjo na strežnikih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. S tem se prehaja v novo obdobje digitalizacije vodenja in upravljanja šol, s čimer bodo ravnatelji in učitelji izgubili mnogo dodatnega administrativnega dela, ter se bodo lažje posvetili delu z učenci in dijaki, hkrati pa bo to pomenilo, da staršem ne bo treba več plačevati za to, da bodo lahko njihovi otroci imeli podatke v nekih aplikacijah, kot je na primer elektronska redovalnica. Drugi pa so menili, da gre pri predlogu zakona za poskus politizacije slovenskega šolstva. Opozorili so, da bi predlagana sprememba sestave svetov pomenila podrejenost ravnatelju v politiki, s tem bi se odprla pot političnemu kupčkanju, vdoru partikularni ideologiji v šolski prostor. Strokovna pedagoška in druga znanja in sposobnosti bi pri izbiri kandidatov postala bistveno manj pomembna, kot to, s katero politično stranko določen kandidat za ravnatelja simpatizira in s katero ne.

Odbor je na koncu sprejel predloge za amandmaje odbora poslanskih skupin koalicije ter amandma poslanskih opozicije, ter v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o členih predloga zakona in jih sprejel.

doda še ločeno mnenje, ki ga lahko pripravimo v opoziciji, kajti nikjer ni bilo omenjeno, da nekateri poslanci, med njimi tudi jaz sama, nismo dobili niti razprave, čeprav smo bil prijavljeni nanjo in vseh ostalih kršitev Poslovnika, ki so se vrstile ena za drugo, tako da je bila seja v resnici povsem neregularna in tega danes, v tem poročilu, ni videti, zato predlagam, da oddamo to ločeno mnenje in da se tudi to

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani predstavniki ministrstva, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je eden izmed ključnih zakonov na področju šolskega sistema. In zato nas v SDS veseli, da se obeta podpora zakonu, ki ima štiri pomembne spremembe. Prva sprememba se dotika tega, da se bo oblikoval enoten državni informacijski sistem z najvišjim standardom varovanja podatkov. Skratka v smeri debirokratizacije v smeri digitalizacije uvajamo sistem, ki ga imajo posamezne evropske države že dolgo časa. Nič več ne bodo zasebniki vpogledovali v zasebne osebne podatke, ampak bo to gostovalo na strežnikih pristojnega Ministrstva za izobraževanje. Druga stvar, ki je po našem mnenju, po mnenju Slovenske demokratske stranke, zelo pomembna. To, da se uvaja možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec. In globoko smo razočarani, da eni v tem napredku vidijo celo probleme. S stališča in iz tega mesta zahvala tako Slovenske demokratske stranke kot tudi mene osebno kot očeta, hvala vsem pomočnikom in pomočnicam vzgojiteljev v slovenskih vrtcih, ki z veseljem in srčno vsak dan dajejo 200 % sebe, da so naši otroci v vrtcih srečni in zadovoljni. Tretja sprememba, ki je nujno potrebna, če želimo zagotoviti temu, da je tisti, ki je investitor, tudi mož beseda, skratka da se spremeni sestava svetov šol in vrtcev. To, da ima premočen vpliv politično zelo iznakaženi SVIZ, ni prava smer. Niti to, da imajo učitelji premočan vpliv, ni prava smer razvoja slovenskega šolstva. Tukaj imamo učitelje, ki naj v prvi vrsti učijo, imamo starše, ki naj v prvi vrsti sodelujejo, predvsem pa imamo občine, ki ustanavljajo in investirajo. In do sedaj se je na žalost prevečkrat dogajalo, da po tem, ko je šola oziroma ko je občina sprejela plan, da je postavila šolo, kar naenkrat ni bila več dobrodošli sogovornik v tem sistemu. Lahko so kaj rekli, ampak starši s pomočjo učiteljev so povedal, kaj se bo investiralo, kako se bo investiralo in kdaj se bo investiralo mimo tega, kaj župan, občinski svetniki in občinska uprava gleda, kako bodo racionalno delovali s finančnimi sredstvi vsako leto. Skratka mislimo, da je sistem trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki učiteljev in trije predstavniki staršev najbolj optimalen. Nihče ne prevlada, vsi se morajo pogovarjati in na koncu vsi se morajo dogovoriti za ustrezno šolo. Da občina investira, da učitelji učijo in da starši veselo vpisujejo otroke v šolo. Izredno pa smo ponosni, da se, sicer komaj leta 2021, ta zakon uvaja nov cilj, ki je s poudarkom na slovenski kulturi in evropskih vrednotah. Če Slovenci in Slovenke ne bomo ponosni na našo kulturo in na evropske vrednote, kdo bo? Zato nas izredno veseli, da je podporo temu zakonu podal tudi sam cenjeni gospod Boris Pahor, ki je zapisal, citiram: »Pedagoška stroka, ki nasprotuje, da se v Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med cilje vzgoje in izobraževanja uvrsti dodaten cilj, ki poudarja slovensko kulturo in evropske vrednote, ni pedagoška, še manj stroka«. Izpostavili so tudi predlagatelji, da je zavračanje vzgoje in izobraževanja o slovenski kulturi in evropskih vrednotah najlepši dokaz, da je vzrok za nastale razmere v največji meri socializacijski proces, / znak za konec razprave/ v katerem so naši otroci zaupani slovenskemu šolstvu in domnevni pedagoški stroki.

Obrazložil ga bo Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci. K Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, je vlada torej podala pisno mnenje, ki ste ga vsi tudi prejeli. Predlog zakona je že obravnavan bil na torej pristojnem odboru Državnega zbora dne 3. 12., prav tako je k njemu dala pozitivno mnenje tudi pristojna komisija Državnega sveta. S predlaganimi in sprejetimi amandmaji so bile odpravljene pomanjkljivosti, na katere je vlada opozorila v svojem mnenju, predvsem kar se tiče določb, ki urejajo zbirke podatkov in pa varovanje osebnih torej podatkov in prehodnih odločb tega zakona. Vlada predlog zakona podpira, bi pa v zvezi s 3. členom predloga zakona, ki na novo vzpostavlja torej napredovanje pomočnic vzgojiteljic v naziv mentor in svetovalec, ponovno opozorili, da bo to seveda povzročilo določena neravnovesja znotraj plačnega sistema. Poleg tega bo napredovanje pomočnika vzgojitelja v naziv mentor in svetovalec povzročilo tudi dodatne finančne učinke. Dvig plač bo povzročil dvig cen programov vrtcev, kar pa bo posledično imelo tudi, torej bo finančne posledice za državni proračun in pa seveda tudi zaradi tega bo potrebno, torej subvencija plačil staršev bo višja. Hvala lepa. lepa. Nadaljujemo s predstavitvi stališč poslanskih skupin. Aljaž Kovačič bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. Hvala, predsednik, za besedo. Predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi. Zdaj ta zakon, ki ga imamo danes pred sabo, je šolski primer parlamentarizma, na kakšen način se ne sme sprejemati tako pomembnih zakonov. Dejstvo je, da pri tem zakonu gre za poskus političnega vplivanja na delovanje šol. Zdaj že to, da je bil tako pomemben zakon vložen s strani koalicije, se pravi kot poslanski zakon in ne s strani vlade, kaže na neko agnoranco do pedagoške stroke. In še kar je bolj pomembno, da se ta zakon sprejema po skrajšanem postopku, tudi kaže na nek odnos do šolskega sistema. Zdaj 2 zadevi, ki jih izpostaviti v samem stališču Poslanske skupine Lista Marjana Šarca, sta najprej neustrezna pravna podlaga za vodenje številnih osebnih podatkov, tako učencev, dijakov kot tudi vseh zaposlenih, na kar je opozorila tudi informacijska pooblaščenka, sicer so potem koalicijski poslanci pripravili amandmaje, ampak še vedno Zakonodajno-pravna služba opozarja, da niso na pravilni način uredili vsega, prav tako pa se do njih ni opredelila informacijska pooblaščenka. In v času, ko je kršenje toliko nekih osebnih podatkov, bi še bilo toliko bolj pomembno, da smo pri teh zadevah bolj skrbni. Druga zadeva, ki pa, na katero pa dejansko opozarjajo vsi, pa je sprememba sestava sveta vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zdaj vsi nekako govorijo v koaliciji, kako bo zdaj fer, 3, 3, 3, ampak se nekako pozablja, da je najprej koalicija s poslanskim zakonom prišla iz 5, 3, 3, se pravi, da bi se zaposlenim vzeli 2 mesti in dali ustanoviteljem, potem smo imeli amandmaje 3, 2, 2 in na koncu je prišlo na 3, 3, 3. Se pravi že to kaže vso neko neresnost sprejemanja omenjenega zakona. Dejansko se je med

vzgojno-izobraževalnih ustanov se dejansko ne sme in je skregano z vso zdravo pametjo, da bi se zakoni sprejemali na takšen način. Če ob tem opozorim še na mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je na več kot 10-ih straneh povedala, da je zakon v nekaterih delih sporen z Ustavo, neustaven, da posega tudi na druge zadeve, dejansko bi morali goreti vsi alarmi in tudi bi morali dejansko vsi ta zakon zavrniti. Na seji so bili tudi mnogi vabljeni, ki so si bili enotni in ki so se strinjali dejansko s tem kar govorimo v LMŠ in dejansko v demokratični opoziciji, da je sprejemanje na takšen način skregano z vso zdravo kmečko pametjo in tudi protizakonito lahko rečemo. SVIZ, Združenje ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, Združenje ravnateljev vrtcev, skupnost vrtcev, filozofska fakulteta, pedagoški inštitut, se pravi vsi, ki predstavljajo stroko na tem področju so si bili enotni. Način sprejemanja zakona je sporen, ob tem, da so tudi vsebinsko povedali zakaj ta zakon ne biti sprejet. Ko smo na to v opoziciji opozarjali in tudi vložili javno predstavitev mnenj je koalicija to zavrnila, se pravi koalicija niti ni hotela slišati vse te stroke, ki delajo v šolstvo, ki pokrivajo to področje, da bi povedali zakaj je sprememba tega zakona sporna. Se pravi, opozicija oziroma koalicija je povozila ponovno z glasovalnim strojem, da bi bila javna predstavitev mnenj, se pravi, da bi lahko strokovnjaki, ki pokrivajo to področje, prišli v Državni zbor in povedali svoje mnenje ali je zakon dober ali je slab, se pravi že je neka osnovna demokratična svoboda govora jim je bila odvzeta. zaradi tega bomo v Listi Marjana Šarca temu ostro nasprotovali temu zakon. Ob tem, da ne pozabim, še vedno imam tukaj dopis na katerega nam predsednica Odbora za šolstvo ni znala odgovoriti. Zakaj je na sam Kolegij, ki ga očitno ne priznava, dala prošnjo ali lahko ali lahko odbor za šolstvo deluje po 10. uri. Kolegij je to zavrnil, predsednica pa je dejansko vodila sejo tudi po 10. uri. Ko smo v demokratični opoziciji Listi Marjana Šarca na to opozarjali so nam bile odvzete besede, tako da nam na žalost ni ostalo drugega kot to, da smo sejo obstruirali. Na koncu se je predsednica postavila v žrtev, žrtev tega procesa tega zakona pa so predvsem naši najmlajši in vsi, ki delajo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah nenazadnje tudi več kot 27 tisoč podpisnikov, šolnikov, ki ostro nasprotujejo temu zakonu. Skratka, v Listi Marjana Šarca bomo enotno glasovali proti temu zakonu in upamo tudi da bo ta zakon padel. Hvala. lepa. Marko Koprivc bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Predlog sprememb Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ga je predlagala koalicija je posmeh in sramota celotnemu šolskemu sistemu. Poleg Policije si očitno ta vladna koalicija želi v celoti podrediti tudi šolstvo ali drugače povedano želi izvesti udar na neodvisni slovenski šolski sistem, na našo prihodnost, na naše otroke. Naravnost grozljivo je, da smo skoraj dnevno priča nenehnim poskusom Vlade Janeza Janše, da si podredi vse družbene podsisteme v naši državi. Koalicija je namreč predlagala spremembo sestave svetov, zavodov, vrtcev in šol, kjer bi po novem imele občine 5 predstavnikov, starši in zaposleni pa vsak po tri. Po domače povedano zaposlenim jemljejo število mest v svetih zavodov in jih dajejo političnim veljakom. Torej iz odločanja o najbolj ključnih zadevah delovanja vrtcev in šol izključujejo stroko, pedagoge, kar je absolutno nedopustno. Vse to pa z namenom, da bi politični veljaki nastavljali politično poslušne ravnatelje. Ravnatelj je in mora biti v prvi vrsti pedagoški vodja, torej strokovnjak ne pa oseba, ki bo delovala po navodilih politike.

Najbolj fascinantno pri vsem tem pa je, da je ta predlog zrasel na zelniku koalicijskih poslancev in niti ne Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je pa na seji pristojnega parlamentarnega odbora državni sekretar Orehovec – seveda, na koncu v imenu Vlade – celo prikimal takemu predlogu, čeprav bi od predstavnikov ministrstva pričakovali malo več profesionalnosti in odgovornosti. Je že dobila Simona Kustec navodilo iz Kabineta predsednika Vlade, kot smo vajeni. Najmanj, kar bi pričakovali, je, da bi tako občutljive spremembe enega izmed najbolj pomembnih družbenih stebrov, kot je izobraževanje, pripravila in predlagala stroka, ne pa peščica koalicijskih poslancev, ki se očitno čutijo dovolj kompetentne, da lahko odločajo o prihodnosti našega izobraževalnega sistema. Pa niste dovolj kompetentni. Koalicijski poslanci namreč niso niti pojasnili niti prikazali nobene analize ali tehtnih in utemeljenih razlogov, zakaj bi se sestava svetov morala spremeniti. Navedbe predlagateljev, da se sveti šol in vrtcev soočajo s težavami pri izbiri in imenovanju ravnateljev, so pavšalne in neutemeljene, kar opozarjajo tudi v sindikatu SVIZ. In tudi Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju opozarja, da predlagatelji niso niti obrazložili oziroma predstavili vseh dejanskih in pravnih vidikov, ki bi izkazovali potrebo po spremembi sestave svetov zavodov, niti ni bila predstavljena celovita analiza, ki bi kazala na razsežnost te problematike. Da je predlog izjemno problematičen, je pokazal tudi odziv praktično celotnega šolskega sektorja. Sindikat vzgoje in izobraževanja je v Državni zbor vložil kar 24 tisoč 224 podpisov zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja proti spreminjanju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. SVIZ in pedagoška stroka opozarjata, da gre za poskus politizacije vzgoje in izobraževanja. Predlaganim rešitvam ostro nasprotujejo tudi ravnatelji vrtcev Slovenije in Skupnost vrtcev Slovenije, ki pravijo, da nikakor ne morejo dovoliti, da bi bilo kadrovanje politično, in da naj vendarle prevladuje stroka. Oglasili so se tudi strokovnjaki vzgoje in izobraževanja s prvopodpisanim dr. Slavkom Gabrom (citiram): »Ne razumemo, kaj natančno, razen želje po oblastnem urejanju enega od zadnjih področij, ki je ubežalo posegom politike v strokovno delo, vodi predlagatelje spremembe sestave svetov vrtcev in šol,« so med drugim zapisali. Poleg tega pa so v predlogu zakona tudi izjemno problematične določbe, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov naših otrok. Tako Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora kot tudi informacijska pooblaščenka sta opozorili, da so določbe nejasne, nekonsistentne, najverjetneje tudi neustavne in da bi jih bilo treba ponovno temeljito preučiti. Spoštovane in spoštovani! V demokratični opoziciji smo pripravili dva amandmaja, ki sledita pozivom stroke in sindikata, da se ohrani dosedanja sestava svetov zavodov. Z drugim amandmajem pa naslavljamo poziv sindikata za vključitev ustrezne pravne podlage za uvedbo strokovnega naziva višji svetnik, kot je bilo to dogovorjeno s stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ leta 2018. Kot že rečeno, Vlada Janeza Janše uničuje in bo uničila vse, kar je dobrega v naši državi. Zato pozivam državljanke in državljane, gremo na volitve,

Spoštovani kolegi, prosim, da se držite časovnega okvira; tam do 30 sekund še nekako pustim, potem pa začnem opozarjati. Naslednji ima besedo Luka Mesec, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala lepa. Jaz bi ljudi, ki se razglašajo za konservativce in spreminjajo ta zakon, rad spomnil na en lep konservativni moto, ki pravi: če nekaj deluje, tega ne popravljaj. Če ni pokvarjeno, tega ne popravljaj. Ampak, ker seveda nimamo opravka s konservativci, temveč z ljudmi, ki ravno hočejo pokvariti družbene podsisteme, ki v tej državi delujejo, so se seveda lotili tudi šol. Šole v Sloveniji delujejo zelo dobro, in to ni neka trditev, ki bi jo jaz zdaj privlekel iz zraka, ampak tako kažejo praktično vse relevantne mednarodne raziskave. Recimo o raziskavi PISA 2018, v kateri je sodelovalo 79 držav, so slovenski petnajstletniki v vseh treh preizkusih, bralni, matematični in naravoslovni pismenosti dosegli nadpovprečne rezultate v primerjavi s povprečjem OECD. Pri naravoslovni pismenosti so bili od naših učencev boljši samo še Finci in Estonci, pri matematični pismenosti pa so imele boljši rezultat od Slovenije le Estonija, Nizozemska, Poljska in Švica. Skratka, povsod se uvrščamo v svetovni in evropski vrh. Razlog za to, da imajo naši učenci tako dobre rezultate so dobro delujoče šole. Šole dobro delujejo, zaradi tega, ker so dobro vodene. Šole so dobro vodene zaradi tega, ker smo politiko pustili pred njihovimi vrati, ker imajo ključno ključno moč v šolah in pri njihovem odločanju, pri tem kdo bo v vodstvu, kdo bo ravnatelj, učitelji, zato te šole dobro delujejo. In tudi, če nas postavite v mednarodni spekter, boste videli podobni vzorec. Na Finskem, ki velja za epitom dobrega šolstva, ki uživa nesporni svetovni ugled, da so tam šole praktično najboljše na svetu, imajo glavno besedo pri vodenju šol učitelji. Njim je praktično zaupano kako se šole upravljajo. Na drugem koncu tega ekstrema pa je Makedonija, kjer se praktično za vsako menjavo Vlade zamenjajo tudi ravnatelji. In zdaj se vprašajte kam točno bi nas radi postavili. Bližje Finski ali bližje Makedoniji? In če dobro šole delujejo, zakaj to popravljati. Mislim, da odgovora ni težko najti. Vaš prvotni predlog je bil, da bi zdajšnji sistem kjer imajo v svetu šole pet predstavnikov učitelji, tri predstavnike lokalna skupnost in tri predstavnike starši, razmerje obrnili tako, da bi pet predstavnikov dobila lokalna skupnost, tri učitelji in tri starši, kar pomeni, da bi lokalna skupnost, to je župan in njegovi možje morali samo še enega iz vrst učiteljev ali pa staršev potegniti in bi imeli večino s katero bi lahko recimo postavili ravnatelja. To je bil vaš izvorni predlog. In zelo jasno je, v šole hočete pripeljati politiko, zato ta zakon spreminjate in zaradi nečesa drugega, v šole hočete pripeljati politiko. In kakšno politiko smo tudi slišali na seji, tisti žalostni seji, ki smo jo spremljali zadnjič. Eden od glavnih zagovornikov tega zakona je rekel, ja pa lepo vas prosim, kakšno politiko bomo pripeljali v šole, saj vendar govorimo o lokalni ravni, tam ni politike, tam so samo ljudje, ki hočejo dobro. ko nekdo postavi, da obstaja politika in dobro, se pravi, politika je nasproti dobrega in ta človek bo kadroval po slovenskih šolah, pardon, mislim da nas ob tem vse upravičeno skrbi kakšni bodo rezultati naših učencev čez deset let. Upam, da ne podobni temu mentalnemu stanju. Tako da, ta točka se danes tako ali drugače ne bi smela obravnavati. Zakon ste sprejeli z zlaganimi argumenti, da nastajajo težave pri imenovanju ravnateljev, kar so vsi po vrsti zavrnili. Predstavili ste ga z zlaganim argumentom, da mora občina dobiti večji vpliv v šolah zaradi tega, ker je odgovornost ustanovitelja dobro poslovanje teh šol. Poglejte, šole dobro poslujejo, poleg tega so strogo regulirane. Ta zakon ste pripeljali do točke, da se obravnava na plenarni seji čez odbor, ki ste ga izsilili in ki se ne bi smel odvijati odvijati po deseti uri. Za ta odbor sploh niste imeli dovoljenja. Nasprotno, predsednica odbora, Iva Dimic, je zaprosila Kolegij Državnega zbora pred Kolegij predsednika Državnega zbora, da se odbor podaljša po desetih in je bilo to odbito. Predsednik Državnega zbora je celo pisal predsednici odbora osebno par minut pred deseto, da mora končati odbor ob desetih, pa ga ni. In s kršenjem pravil boste pripeljali politiko čez vrata naših šol. Zavržno in zelo pomenljivo za konec vašega mandata. Mi bomo seveda temu nasprotovali in vložili amandma, seveda glasovali za amandma, ki ta ukrep razveljavlja.

Spoštovani predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Če želimo, da bo slovenski šolski sistem ustvarjal mlade, ki bodo razvijali svoje ideje, s katerimi bomo reševali probleme ljudi, potem potrebujemo spremembo v pristopu torej spremembo šolskega sistema. Opustiti bi morali sistem, v katerem je za dobro oceno pomembno pomnjenje čim večjega števila neuporabnih podatkov. Ljudje smo nadarjeni za različne stvari, zato je pomembno, da šolski sistem išče znanje pri predmetih, ki mladim ležijo ne pa neznanja pri predmetih, ki ji ne marajo. To smo v Novi Sloveniji zapisali v svoj volilni progam že 2018. Šolski sistem mora izobraževati in izobraziti, mora vzgajati in tudi vzgojite mlade ljudi v odgovorne in dobre državljane. Današnji Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja prinaša spremembe, ki so se, zaradi popravljanja in spreminjanja področnih zakonov v preteklih letih pokazale kot potrebne. na področju izobraževanje se poleg ciljev pomen radovednosti, ustvarjalnosti, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja dodaja nov cilj, vzgaja in izobraževanja s poudarkom na slovenski kulturi in evropskih vrednotah. To je pomemben cilj za naš slovenski narod, za ohranjanje naše kulture in tradicije, ki se, zaradi hitrega načina življenja in preseljevanja izgublja ter izginja. Kar 27 uglednih slovenskih posameznikov s prvopodpisanim Borisom Pahorjem so želeli z javno pismom pozvati k široki strokovni in obče državljanski razpravi kakšno šolstvo v Sloveniji dejansko imamo in kakšnega bi za res morali imeti. Njihov apel je naslovljen tudi na pedagoško stroko, ki temu cilju nasprotuje in po njegovih besedah očitno ne razume svojega poslanstva v demokratični in pravni državi. Kot taka torej ni pedagoška in še manj stroka. Pri njenem javnem delovanju jo očitno vodijo prav tisti motivi, ki jih sama očita demokratično izvoljenim poslancem Državnega zbora namreč politika in to v njih samih. Zakon, ki je med cilju vzgoje in izobraževanja ne bi zahteval dodatnega cilja, ki poudarja slovensko kulturo in evropske vrednote bi bil po mnenju podpisnikov protiustaven so med drugim zapisali v pismu. V zakonu pa so še druge dobre rešitve. Modernizira in digitalizira se šolstvo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo, zaradi poenotenja, vodenja evidenc in dokumentov vzpostavilo enoten informacijski sistem, v katerem bodo osnovne in srednje šole prešle na poenoteno standardizirano, informatizirano vodenje teh evidenc in dokumentov. Enoten informacijski sistem bo hkrati nudil ustreznejše podporo podporo ministrstvu pri spremljanju vzgojno izobraževalnega dela in načrtovanju politik, vzpostavitev enotnega informacijskega sistema bo omogoča povezljivost podatkov in standardizacijo procesov, razbremenil bo administrativno delo v šolah in zmanjšal tveganje za napake in tako dalje. Torej šolski sistem z analizami podatkov lažje spremljamo, ga prilagajamo in tudi izboljšujemo. Spremenjena sestava Sveta vrtca in šole zagotovo prinaša večjo uravnoteženost pri odločanju in vodenju šole. Uravnotežena sestava Svetov šol prinaša več dialoga in želje po iskanju skupnih rešitev. To so izredno zapisali tudi v zvezi Aktivov svetov staršev, kjer si želijo dobrega sodelovanja. Zagotovo pa ena najpomembnejših sprememb tega zakona ne le za nekaj tisoč pomočnic, vzgojiteljic, ampak tudi za vse starše spremembe, ki omogoča, da lahko pomočnik vzgojitelja napreduje v naziv mentor in svetovalec. S tem se pomočnikom vzgojiteljem omogoči enakopravnejši položaj in prizna pomembno vlogo pri vzgoji in skrbi za najmlajše. Res je, dolga leta so čakali na spremembe, protestirali, pisali pozive in opozarjali na velike razlike pri skoraj enakem delu to je skrbi za naše najmlajše. Danes s tem zakonom to popravljamo in prav je, da jim s tem priznamo, da opravljajo izjemno pomembno delo: vzgajajo naše otroke, bodoče učence, dijake, študente in odgovorne državljanke. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Maša Kociper bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.

»Z odkritjem demokracije ni nobenemu vnaprej določena oblast. Mesto oblasti je načeloma prazno tako, da nikomur ne pripada ne vnaprej in ne za zmeraj. Kdor je na to mesto demokratično izvoljen, je sicer legitimni, toda vedno samo začasni nadomestnik ljudstva na oblasti«. Po 30-ih letih, ko bi morali biti ponosni na dosežke naše lepe države, pa ste nasledniki pomladnih strank na te besede, ki smo jih imeli za samoumevne, več kot očitno pozabili. Še več, s svojimi dejanji jih vsakodnevno teptate in v Sloveniji počasi vsiljujete nov sistem, nov sistem vrednot ter s tem spreminjate družbo po meri SDS. Današnja točka dnevnega reda zato ne odpira le razprave o spremembah zakona o vzgoji in izobraževanju, o razmerjih med deležniki v svetih vrtcev in šol ter izobraževalnih programih, ampak odpira tudi veliko širšo problematiko – vprašanje o tem, kakšno državo si želimo v prihodnje. Da se naša družba proti volji mnogih med nami spreminja, se vsakodnevno potrjuje tudi tukaj v Državnem zboru in je dejstvo, ki se je definitivno potrdilo tudi pri sprejemanju tega zakona. Koaliciji ni mar za argumente, poslužuje se samo še argumenta moči. To je vse, kar ji je ob silnem oklepanju oblasti še ostalo. Vse bi namreč storili, da bi vam le uspelo temelje državnih podsistemov še pred volitvami. Poskus politizacije policije, neuspeli pogrom na javni radioteleviziji, odrekanje financiranja STA in še bi lahko naštevala. Sedaj pa ste se povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja, torej države, v svetih vrtcev in šol lotili še politizacije šolskega prostora. Seveda vsiljujete tudi spremembo izobraževalnih vsebin. Eden ključnih ciljev oblikovanja šolske reforme ob gradnji naše države pred 25-imi leti pa je bil prav omejitev vpliva politike na delovanje in organizacijo vrtcev in šol. Do vašega prihoda se je ta cilj uresničeval brez večjih pretresov, slovenski šolski prostor je ostal kakovosten in dostopen vsem pod enakimi pogoji. Kaj pa imamo v tem trenutku? Izglasovali ste si financiranje zasebnih zavodov z javnim denarjem, občinam odvzeli možnost, da dajo soglasje za odpiranje novih zasebnih šol in vrtcev, dopustili nepotizem v visokem šolstvu, sedaj pa želite zakoličiti še pot do oblastnega urejanja šolskega prostora. Vaša želja je tako močna, da je med obravnavo novele na matičnem delovnem telesu predsednica odbora opozicijskim poslancem onemogočila najmočnejše in edino orožje – pravico do razprave. Parlament je po teoriji polje kontroliranega konflikta. In ko se poslancem, zlasti opozicijskim, odvzame možnost razprave, se s tem postavi pod vprašanje legitimnost tega zakona, ki je bil sprejet na tak način. V predlogu, ki je iz strokovnega vidika tudi izredno problematičen in mu stroka nasprotuje, prav tako pa beseda stroke ni podkrepljen z nikakršnimi argumenti ali znanstvenimi izsledki, ki bi pričali o utemeljenosti sprememb, tako ni bila opravljena niti širša javna niti resna parlamentarna razprava. Kljub temu, da se v temelju in enostranskem spreminjanju pomembnega dela izobraževalnega sistema, v katerem je bilo pred 25-imi leti doseženo soglasje o nepolitizaciji, pogovarjamo sicer v neki širši in daljši razpravi. Če bi tak predlog kot je danes pred nami, sprejemala katerakoli druga vlada, bi morda celo lahko govorili o smiselnosti in utemeljenosti takih predlogov. Ker pa je prav ta vlada tista, ki na vseh področjih in v vseh podsistemih vsiljuje svoje kadre in sporne rešitve ter ruši vse, tudi tisto, kar deluje dobro, nimamo prav nobenega zaupanja. Naj se na koncu dotaknem še mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki v bistvu pritrjuje že povedanemu. Odločitev o spremembe sestave svetov bi morala biti sprejeta na podlagi skrbne ocene dejanskega stanja in možnih posledic / znak za konec Ob tem mora predlagatelj upoštevati, da je ustanavljanje javnih zavodov predvideno na tistih področjih, kjer se praviloma zagotavlja ustrezna stopnja strokovne avtonomije in neodvisnosti. Poslanski skupini SAB nam je zato žal, ad se ob vseh aktualnih problemih lotevate tudi področij, kjer sploh ni težave. Namesto, da bi vam bilo v interesu, da se za upravljanje šol in vrtcev imenuje najbolj usposobljene, ne pa naše ali **11. TRAK: (TB) – 10.50** lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav prav vsem prisotnim! V poslanskih skupinah koalicije smo se odločili vložiti Predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v zakonodajni postopek, ker smo želeli nasloviti naslednje cilje. To so: vzgoja za evropsko kulturno tradicijo, uravnotežena in bolj operativna sestavna sveta zavoda oziroma vrtca ali šole, možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec, ter oblikovanje enotnega državnega informacijskega sistema za vodenje dokumentacije. Pričakovali smo nekoliko širšo razpravo o vseh naštetih ciljih, vendar se je razprava na delovnem telesu pri določenih vsebinah skoncentrirala v trditvah, da s obravnavano novelo politizira šolski prostor. Največ razprave je bilo namreč opravljene na temo sestave šolskih svetov in imenovanja ravnateljev, zato najprej izpostavljamo pomen pristojnosti šolskih svetov. Šolski sveti med drugim sprejemajo delovne načrte šole ali vrtca in poročila o njihovi uresničitvi ter letna poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca. Prav tako odločajo o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnavajo poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odločajo o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega, kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače. Prav tako odločajo o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnavajo zadeve, ki jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški ali oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov. Zakaj vse to naštevamo? Ker se je, v neki točki na delovnem telesu, razprava osredotočila zgolj na eno pristojnost šolskega sveta in to je imenovanje ravnateljev. Res je, šolski sveti so tisti, ki imenujejo ravnatelje, ni pa to njihova edina pristojnost. Šolski sveti so upravni in nadzorni organ. Zaradi uravnoteženosti interesov vseh treh skupin, ki so zastopane v šolskem svetu in njihove boljše operativnosti, smo z dopolnilom na matičnem odboru sprejeli takšno rešitev, ki število članov sveta zmanjšuje in daje vsem trem skupinam, torej predstavnikom ustanovitelja, predstavnikom delavcev in predstavnikom staršev, enako število mest, vsakemu po 3. Slednji rešitvi smo že od samega začetka bili naklonjeni v naši poslanski skupini. Naslednja rešitev, ki jo prinaša novela je napredovanje strokovnih delavcev, torej pomočnikov vzgojiteljev. Če bo novela, ki jo danes obravnavamo, sprejeta, bomo pomočnikom vzgojiteljev, ki opravljajo podobno delo, kot vzgojitelji, omogočili napredovanje v naziv mentor in svetovalec. Pri tem se strinjamo s tistimi, ki pravijo, da je delovno mesto pomočnika vzgojitelja pod vrednoteno in da bi z možnostjo predlaganega napredovanja, omogočili tudi strokovni razvoj kadra v vrtcih. Kar zadeva vzpostavitev enotnega državnega informacijskega sistema za vodenje šolske dokumentacije, pa vemo, da se šolska dokumentacija trenutno vodi v papirnati obliki in elektronsko. V Sloveniji trenutno zagotavljajo elektronsko storitev zasebniki. Osebni podatki, vključeni v vzgojo in izobraževanje, so na zasebnih strežnikih, šole pa zagotavljajo izdatna sredstva za vzdrževanje sistema, pri čemer sploh niso lastnice rešitev. Z vzpostavitvijo enotnega državnega informacijskega sistema za vodenje šolske dokumentacije, pa oblikovalcem izobraževalne politike zagotavljamo:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja bomo v naši poslanski skupini podprli. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke.

Spoštovani predsednik, spoštovani vsi prisotni. Slovenija je majhna, a bogata država. Smo pravi čudež med evropskimi državami. Svojo slovensko kulturo, jezik in dediščino smo uspeli ohraniti skozi stoletja. Namesto da bi bili ponosni na svojo kulturo in narodno dediščino, jo nekateri, ki prihajajo iz vrst tistih, ki jim Slovenija ni bila intimna izbira, skušajo na vsakem koraku uničit. Globoke korenine so pognali v naš šolski sistem, ki so ga počasi, a preudarno spreminjali v neko čudno ideološko skrpucalo. Leta nazaj smo lahko bili ponosni na naš šolski sistem, ki je vzgajal otroke, ki so bili v svetu cenjeni. Zdaj pa že nekaj let pismenost slovenskega naroda pada, narodne zavesti skorajda ni več. Smatramo to priznati, da si domoljub in da se zavzemaš za slovensko. Iz šole pretehtano izginjajo vsi elementi, ki bi v otrocih spodbujali to narodno zavest. Mi pa v ospredje postavljamo sestavo sveta zavoda. Pa iz koga se mi delamo tukaj norce? Ni pomembno, da obravnavani zakon dopolnjuje v šolskem sistemu vrednote, ki so jih leta nekatere opcije skušale utišati. Ni jim pomembno, da se bo končno uredilo nazive in napredovanja pomočnikom vzgojitelja. Pomembno je, koliko članov bo sestavljalo svet zavoda. Že na interpelaciji sem povedal, da novega predloga nikakor ne bom podprl, v kolikor bo svet zavoda politično nastavljen. Dobili smo informacijo, da naj bi bil svet zavoda sestavljen iz 5 predstavnikov ustanovitelja, 3 predstavnikov staršev in 3 predstavnikov učiteljev, vendar je na našo pobudo vlada predlog spremenila in je sedaj predlagana sestava sveta zavoda 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki učiteljev. Sicer menimo, da bodo tukaj šole z več zaposlenimi prikrajšane, kajti razpon učiteljev na šolah je od 40 pa celo do 200 zaposlenih. In naj povem še številko otrok, med 200 in 800 otrok po posamezni šoli. Vsekakor pa je to boljši predlog, kot je bilo prvotno zapisano v predlogu. Sloveniji je preko 400 vrtcev, osnovnih šol, preko 200 srednjih šol. In verjemite mi, da imajo v vsaki šoli drugačno izkušnjo s svetom zavoda. Slišimo zgodbe o tem, kako ti, ki so predstavniki šol, ustrahujejo predstavnike staršev, da glasujejo tako, da je zaposlenim v šoli v korist. Za otroke jim malo ni mar. Na podoben način potem izbirajo ravnatelja. Izberejo tistega, ki ga bodo najlažje vrteli okoli prsta. Po drugi strani pa potem slišimo zgodbe, kako lobirajo predstavniki ustanovitelja ali na predstavnike staršev ali na predstavnike učiteljev, da lahko nastavljajo svoj kader. V ozadju pa je vedno le korist posamezne politične opcije, katere pa tako sami veste, le pogledati morate članske izkaznice v občini. V takšnih primerih ni v ospredju korist otrok ali dobrobit slovenskega naroda. Prepričan sem, da tam, kjer je vendarle pomembnejša korist otrok, jim je vseeno, kakšna je sestava sveta zavoda. Osredotočeni so na to, da bodo otrokom dali dobro okolje, kjer se bodo naučili največ, kar lahko, da bodo na koncu dobre odgovorne osebe. 11.00** (nadaljevanje) predvideno spremembo začeli majati stolček ugodja. Kaj bomo torej postavili v ospredje? Otroke ali koristi določenih političnih opcij? Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev.

Predmetna novela zakona je po vseh pričakovanjih in z vso upravičenostjo razburkala strokovno, pa tudi politično javnost. Ideja o spremembi sestave sveta zavodov vzgojno-izobraževalnih institucij ni nova in je posredno povezana z veljavnim postopkom imenovanja ravnateljev, vendar je doslej prevladal razum, da se iz takšnih pomembnih sprememb, ki bistveno oblikujejo šolski prostor ne more /nerazumljivo/ s poslanskim zakonom brez javne razprave in predvsem z jasno politično konotacijo vladajoče koalicije. Dobrih 24 tisoč zbranih podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju bi moral biti zadosten signal, da je s predlaganimi spremembami nekaj hudo narobe. To pravzaprav izhaja tudi iz dosedanjega sprejemanja predloga zakona, ki bi ga lahko označili kot katastrofalno neupoštevanje vseh možnih pravil zakonodajnega postopka, tako s strani koalicije kot tudi iz opozicije. Krčenje števila predstavnikov zaposlenih in povečanje števila predstavnikov ustanovitelja, ko /nerazumljivo/ žal ni mogoče razumeti drugače kot prizadevanje za večji vpliv lokalne in tudi državne politike na delovanje vrtcev in šol. Četudi je bil na seji matičnega delovnega telesa sprejet amandma, seveda, brez opozicije, po katerem bi se ta sestava navidezno uravnotežila po formuli 3:3:3, sedaj kot vemo je razmerje 3:5:3, se pravi 3 ustanovitelj, 5 zaposleni, 3 starši. Osnovni predlog pa je bil 3:5:3, bil 3:5:3, to se pravi, da so dejansko imeli učitelji in zaposleni večji vpliv pri vzgoji in izobraževanju, ker mi še zmeraj mislimo, da je vzgoja in izobraževanje v vrtcih in v šoli osnovni problem oziroma osnovna tendenca in naloga vseh, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. To nikakor ne spremeni dejstva po osnovni intenci predlaganih sprememb, ki si jih je privoščila vladajoča koalicija. V dobrih dveh letih se je na številnih področjih družbenega udejstvovanja spolitiziralo vse, kar se sploh da. Zdi se, da se vladajoči tem apetitom niso mogli upreti tudi na področju šolstva, kar glede na njihov siceršnji modus operandi v resnici niti ne preseneča. To pravzaprav zelo jasno kaže tudi sprememba, po kateri bi se med cilje vzgoje in izobraževanja dodalo vzgajanje in izobraževanje s poudarkom na slovenski kulturi in evropskih vrednotah. Daleč od tega, da bi mi temu nasprotovali, ampak s tem ni nič narobe. Če pa ne bi bilo že med aktualnimi cilji jasno zabeleženo razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti ter vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi ter vključevanje v procese evropskega povezovanja. Se pravi, čisto zelo podobna ali pa skoraj enaka zadeva že piše v teh alinejah. O negiranju že dogovorjenega strokovnega sporazuma z uveljavitev strokovnega naziva višji svetnik pa najbrž niti ni potrebno izgubljati več besed, ker vemo, da so se dogovorili s sindikati in zaposleni, se pravi in tudi delodajalci, da imajo nek dogovor, ki pa v bistvu negira to zgodbo, ki je sedaj predlagana. V Poslanski skupini Nepovezanih poslancev bomo predlogu zakona seveda nasprotovali. Upamo, da bo zavedanje o tem kaj predlagane spremembe pomenijo za prihodnost vzgoje in izobraževanja v naši državi in kaj pomeni neresno spreminjanje in poigravanje s konceptom sestave svetov vrtcev in šol, ki se je na koncu ustavilo pri tretjinah, doseglo zadostno parlamentarno večino, ki bo premogla dovolj poguma, da bo takšne ideje preprosto ustavila. Če pa ne pa, kdo nam pomaga?! Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 2. člen ter amandma poslanskih skupin Levica, LMŠ, SD, SAB in Nepovezanih poslancih. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja. Sprožil bom prijave na listo razpravljavcev. Prosim, da se prijavite.

Naj povem, ob tem da izjemno cenim predano in pogumno ministrico in mi je žal, da vidi neke težave pri tem -, zagotovo so, neka neravnovesja pa so že zdaj. In dvig plač, kar zadeva dvig cene vrtca, pogovarjali smo se tudi v Državnem svetu in predstavniki občin niso videli v tem bistvene težave, saj dejansko ne gre za velik strošek na občino. Kar pa zadeva druge poklice, ki bi jih bilo treba tudi urediti v sistemu šolstva in kar ta predlog nagovarja zdaj nekako tudi vse, ki se zavedajo tega, pa je veliko dela še treba opraviti na šolstvu. Tega se zavedam, ampak to je prvi korak in mislim, da ljudje, ki delajo z našimi najmlajšimi, te ljudi je treba obravnavati dostojno. Možno bi bilo tudi odpreti ves socialni dialog, torej, plače dvigati tudi na nek drug način, preko drugačne uvrstitve. To pa vemo, da bo trajalo leta in leta, kajti ko se odpre to poglavje, se odprejo vsi poklici, pa ne samo v izobraževanju, ampak v celotnem javnem sektorju. Slišala sem tudi predlog o višjem svetniku. Torej, višji svetnik je eden izmed nazivov, ki bi bil še več od teh, ki že obstajajo. V izobraževanju obstaja naziv mentor, svetovalec in svetnik. Višji svetnik bi bil pa še nekaj več. O tem so že tekli pogovori, verjamem, da bodo še tekli, in verjamem, da bodo Vlada in socialni

pomočnice ali pomočniki vzgojiteljic in vzgojiteljev. Lahko pa napredujejo samo v mentorja in svetovalca, to pa zato, ker imajo srednjo izobrazbo. Ne glede na to pa so v zakonodaji opredeljeni kot strokovni delavci, tako kot drugi. grem na točko glede sestave svetov. Tako stranka LMŠ kot SD in tudi Levica so trdili, da gre za politizacijo šol. Kot je povedal moj cenjeni kolega Tomaž Lisec v svojem stališču in je rekel, občina je dobra za to, da šolo postavi, da jo vzdržuje, da plačuje nadstandardne dejavnosti, da plačuje dodatnega vzgojitelja v prvem razredu, za vse to je dobra, ampak drugače pa ne sme nič odločati. In zdaj, poglejte, vi govorite, da je strokovno, ker je svet sestavljen tako, ker je zdaj pet učiteljev v svetu – ni res! ni pet učiteljev v svetu, je pet zaposlenih. Sama sem bila članica hkrati treh svetov šol v Ljubljani in vam povem, da so bili v svetih poleg učiteljev – in to tudi zakon dopušča – tudi hišnik, kuharica in računovodja. Zdaj, če vi mislite, da to zagotavlja večjo strokovnost… Nedvomno je tudi zelo pomembna vloga hišnika v šoli, saj tudi vzgaja na nek način, in tudi o tem poklicu se bo treba v bodoče bodoče tudi malo pogovoriti, o življenju šole. Ampak tu ne gre za pedagoško strokovnost, da se razumemo. In dejansko, gospod Štrukelj je rekel v debati v Državnem svetu, pa tudi tu na odboru je rekel, seveda, gre za to, da imajo druge ustanove, ki imajo drugačno sestavo sveta ali pa upravnega odbora, svoje strokovne svete. Namreč, UKC ima večino vladnih predstavnikov, potem je pa zelo malo zaposlenih - saj vam lahko postrežem s številkami -, ampak ima strokovni svet. V šoli je pa svet šole predstavljal oboje. **15. šola ima učiteljski zbor. To je tako kot akademski zbor na univerzi. Ta je strokovni organ. Ta je strokovni organ. In strokovni organi so tudi lepo navedeni v samem zakonu. To so strokovni aktivi, to so tisti, ki peljejo politiko izobraževanja. In če, lahko rečem, ni res, da se bo, da ta predlog izključuje stroko. še naprej ima učiteljski zbor ali pa vzgojiteljski zbor v vrtcu, ima ključno besedo, ti odločajo o tem, kakšna bo pedagoška politika šole, če smete slišati besedo pedagoška politika šole. torej SD pravi, da je SVIZ nabral 24 tisoč in še nekaj podpisov proti sestavi 5+3+3 kot je bila prvotna. To je res, da so to nabrali. Ampak pomislite, leta 2008 oziroma 2007, ko pa je bila že sprememba sprejeta na 3+3+3, pa je veljala žal zgolj do konca mandata vlade, pa je potem gospod Lukšič, takrat minister, pohitel zopet k vrnitvi na 5+3+3 v korist zaposlenih, takrat je bilo pa zbranih 40 tisoč podpisov proti 3+3+3. Danes pa proti 5+3+3, in to v korist občine, 25 tisoč podpisov oziroma 24 tisoč in še nekaj. Glejte, zadeva se je skoraj prerazpolovila, kar kaže na to, da so učitelji spoznali, da je to prepir okoli oslove sence kar zadeva njihovo avtonomijo. Njihova avtonomija je neokrnljiva. Oni so pedagoški zakon tam in tukaj jih čisto nihče, tukaj politika ne more popolnoma nič. Ni mogla in tudi upam, da nikoli ne bo mogla, okoli tega. Poleg tega pravite, da je torej to zgolj politizacija in da se ni dalo pogovarjati. Ni res spet. Vsa ta debata na odboru med opozicijo, koalicijo, med vabljenimi je pripeljala do tega, da smo iz prvotnega predloga petih predstavnikov ustanovitelja, treh staršev in treh zaposlenih spremenili na uravnoteženo sestavo trije predstavniki občine oziroma države v srednjih šolah, trije predstavniki staršev oziroma dva starša in enega dijaka v srednji šoli in trije predstavniki zaposlenih. In če pravite, stališče Levice pravi, če nekaj deluje, naj ne spreminjamo, šole so dobre. Zdaj pa ne vem, koliko se bo to videlo, poglejte, to je anonimizirana krivulja. Če pogledate, to so dosežki osnovnih šol v devetem razredu pri matematiki. In šole so v povprečju zelo dobre in v povprečju dobro dosegamo zadeve, ampak poglejte tule, najnižji, torej najvišji dosežek v najslabši šoli ne dosega najslabšega dosežka v najboljši šoli. Šole so izjemno različne pri nas, izjemno različne. So ene s krasnimi dosežki in druge so zelo, zelo uboge. Jaz seveda ne trdim, da je to samo zgolj zaradi sveta in ravnateljev, zagotovo je tudi socialno okolje tukaj. Ampak ravno zato ravno osnovna šola je tista, ki mora zmanjševati razlike med tistim, kar določa življenja, to pa je tudi socialno okolje, tudi stopnja revščine ali pa stopnja bogastva, če tako hočete. Zdaj, SAB pravi, da vsiljujemo nov sistem vrednot. Poglejte, z gospo Mašo Kociper sva obe mestni svetnici. In tam se je zgodilo tisto, kar nam je bilo vsem neprijetno, ampak drugače ni bilo moč. Dve šoli v Ljubljani sta se morali združiti zaradi tega, ker ena nikakor ni mogla poslovati. In takrat sem jaz imela podobno utemeljitev, da ustanovitelj mora imeti moč, da naredi red takrat, kadar je dejansko kaos v šoli. In v eni izmed teh šol je kaos **16. Gospa Maša Kociper me je pri tem podprla pa tudi župan in magnetogrami to dokazujejo. Danes pravi, da je sestava svet tako kot jo predlagamo in jo predlagamo celo zelo bolj kompromisno, ni ustrezno. To se mi ne zdi v redu in v sistemu vrednot na tak način govoriti pa ni prav. Nov sistem vrednot pravi, poglejte, prvopodpisani gospod Boris Pahor in cel vrsta uglednih akademikov je podprlo ta del zakona, ki govori o evropskih vrednotah in slovenski kulturi. Še enkrat naj povem katere so evropske vrednote: človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, vladavina prava pa človekove pravice. Ali je s tem kaj narobe? In slovenska kultura. potrebno je čuvati slovensko kulturo tako kulturno dediščino, nepremično kulturno dediščino, ne smejo nam propadati spomeniki, zaščitene stavbe, kakor tudi premična kulturna dediščina kakor vsa naša kultura. To je potrebno zaščititi. Tudi to, da bodo v šolah to cenili. Iz teh otrok bodo zrasli državljani, ki bodo svoj prejemek ne ne dali samo v neke zelo hitro menljive dobrine, ampak bodo kupovali tako knjige kot slike in druge umetniške izdelke, ki bodo svoj dopust preživeli morda med umetnostjo in pa rekreacijo in zato je potrebno vzgajati za to. Slovenska kultura nas definira. To ne pomeni, da ne spoštujemo drugih kultur kot sem prej rekla, ampak jaz, ko grem v tujino želim videti utrip tamkajšnje kulture in želim, da ko pridejo tujci k nam, da jim ponosno pokažemo našo kulturo in da sobivajo kulturo. V Sloveniji je treba seveda ohraniti kje drugje jo bodo pa ohranili? V Ruandi, v Ameriki? Se zdi, da včasih v Argentini bolj cenijo slovenskih jezik kot v Sloveniji, če gledam na vse zlorabe slovenskega jezika, ki se dogajajo v javni rabi. Tako da menim, da je to prav dobra stvar. Sedaj pa še digitalizacija. Gospod Koprivc je rekel, da je Zakonodajno-pravna služba rekla, da gre za najverjetneje neustavne odločbe. Poglejte, Zakonodajno-pravna služba ne govori najverjetneje. Zakonodajno-pravna služba reče tako in tako, tako se pravo izraža ne pa najverjetneje. To je gostilniška debata. Zakonodajno-pravna služba je dela mnogo pripomb in vse te pripombe smo tako upoštevali, da smo popravili prvotni predlog z amandmajem in mislim, da zadeva sedaj stoji v redu. Res je še rekla Zakonodajno-pravna služba, da je treba narediti oceno učinkov in tveganja. Seveda je to treba narediti, ampak to se dela pri programiranju. To bodo naredili, ko se bo ta zadeva programirala. Sedaj pa je potrebno najprej imeti zakonsko podlago, da sploh lahko te pilotne šole delujejo. Če menite, da je digitalizacija slaba stvar je slaba takrat kadar gre za možno zlorabo podatkov. Jaz nič ne trdim, da ti zasebniki, ki sedaj poberejo od šol 6 milijonov letno letno – mislim, da je 6 milijonov, saj me lahko predstavnik Vlade popravi, morda imam zastarele podatke najbrž je sedaj proti 7 milijonom – za vzdrževanje tega, da so slabi. Nikakor ne. Dejstvo pa je, da podatki ne morejo biti občutljivi podatki ne morejo biti na zasebnih strežnikih, ne moje biti. Prej so bile redovalnice pa, če hočete druge listine, ki so bile v papirju v šoli v negorljivih omarah in samo učitelj je to lahko videl. Danes so pa ti podatki na strežnikih nekje pri zasebnikih, vaše ocene lahko vidijo

In tukaj bodo ti podatki lepo v državnih strežnikih. Kaj se bo naredilo z digitalizacijo, matična knjiga in matični list. Samo enkrat se bo vneslo podatke od učenca in ti podatki bodo potem stalno v bazi šole. In iz redovalnice, v redovalnici boste imeli tudi prostor za povratno informacijo. Veste, ni dovolj, da samo rečete, dobil si štiri, treba je obrazložiti zakaj, ali pa tri. Ali pa kaj še manjka? In to je vse prostor tukaj v tej redovalnici. Bo dnevnik dela, bo letni delovni načrt, ki ne bo samo neko pisanje tako in drugače, ampak bo seveda tudi strukturiran tako, da bodo cilji notri, pa ukrepi, tako da se bo vedelo za kaj se nekaj dela. In vsi organi bodo zastopani v tem letnem delovnem načrtu, še najlepše pa bo to, da bo integriran koledar, šolski koledar v ta letni delovni načrt kjer bo bo šoli ne bo treba nič prepisovati kakšnih datumov pomembnih, ne bo se nič pozabilo kar je zelo pomembno, tako od maturitetnega koledarja in vsega tega. Spričevala se bodo avtomatizirala, torej letni delovni načrt bo z obkljukanjem postal poročilo. veste koliko manj dela bodo imeli učitelji in ravnatelji. Naj se ukvarjajo z otroki, z učenci, z dijaki, ne pa s papirjem. Torej, prihranili bomo čas, ga pametno porabili, prihranili bomo, šole bodo prihranile pri stroških, ki jih bodo usmerile v pomembne stvari ne pa v plačevanje nekih aplikacij in seveda podatki bodo na varnem z najvišjim možnim varovanjem. Hvala. Hvala predsedujoči za besedo. Lep pozdrav državni sekretar s svojimi sodelavci, kolegice, kolegi! Zdaj, ta debata danes bo verjetno zelo zanimiva, sploh glede na vse kar se je pravzaprav s tem zakonom dogajalo. Paradoks cele zgodbe danes je, da celotni šolski sektor pravzaprav nasprotuje takšnemu predlogu in temu posegu, ki se je zgodil s tem predlogom zakona. In kaj potem predlagatelji naredo? Silijo in silijo in tiščijo zadevo dalje, kar je meni popolnoma nerazumljivo. Pa dobro, če še probam SDS tukaj razumeti zakaj to počnejo, potem ne razumem vseh ostali, ki to podpirajo. Pa bom tudi obrazložila zakaj tako menim. Namreč, v opoziciji smo predlagali javno predstavitev mnenj. Ne, tu ste nas preglasovali, ne želite javne predstavitve mnenj, pa cela strokovna javnost temu nasprotuje, ampak vi tega ne želite. Potem smo predlagali, okej, ne želite javne predstavitve mnenj, pa dajmo vsaj postopek sprejemati po normalnem postopku, mislim dajmo zakon sprejemati po normalnem postopku. Ne, tudi tega ne želite. Biti mora nujni postopek. Potem se zgodi tisti odbor, o katerem je tako ali tako škoda izgubljati besed, ker to kar si je gospa Dimic iz krščanskih demokratov dovolila, je katastrofa od katastrofe, mi je nevredno sploh govoriti, da smo prišli do te točke, ampak okej. Potem vsakih pet minut prinesete nov predlog zakona na odbor. Vsakih pet minut je nov predlog zakona. S tem, da je bil seveda zakon že septembra vložen, da se razumemo, in smo v LMŠ tudi takoj, ko je bil vložen, še tisti dan odreagirali, da gre za poponoma politično nastavljanje ravnateljev, in da je to tudi edini cilj. In pozvali že takrat predlagatelje, da stroko pustimo **18. TRAK: (SB) – Vsakih pet minut se je na odbor prineslo nov predlog in se začelo trgovati kot na tržnici, kaj je zdaj tistega kar bo šlo skozi. V LMŠ ostro nasprotujemo takšnemu načinu delovanja ostro nasprotujemo zato, ker se pogovarjamo o hrbtenici razvoja, spoštovani predlagatelji, o hrbtenici razvoja te države, mi se pogovarjamo o naši prihodnosti in pogovarjamo se o šolskem prostoru, ampak predlagateljem je to očitno vseeno sploh glede na to kakšnega način so se poslužili pri sprejemanju tega zakona. In kar je še bolj paradoksalno, naša brezhrbtenična ministrica to na koncu vse skupaj požegna, prvo sploh mnenja ne da tako kot po navadi, ker se skrije, ko je treba kaj narediti, potem pa državni sekretar pride sem, pove, da Vlada podpira tak predlog zakona kakopak, saj je SDS predlagatelj, ampak problemi pa bodo. Ne ve se kdo bo financiral to razliko do plač in do tistih novih stvari, ki jih bodo vzgojiteljica ali pa kdorkoli dobil, govori tudi o tem, da so se nesorazmerja pojavila in da to ni najbolj pametno, ker se samo en del ureja, ampak oni to podpirajo, pa mi smo v res v banana državi. In mi se pogovarjamo o šolskem prostoru, mi se pogovarjamo o delovanju javnega osnovnega šolstva v Sloveniji, ki je obvezno za vse otroke. Jaz enostavno tega ne moremo razumeti. Odrekalo se je dialogu z popolnoma vsakršno stroko, se pravi odreklo se je iskanju strokovno premišljenih rešitev in to se seveda tudi kaže v tem postopku, ki sem ga prej opisala. Vsakih pet minut je priletel nov predlog zato, ker ni bilo nobenih strokovno premišljenih rešitev, kar gre za to, da se polje vzgoje in izobraževanja izkorišča za ostre strankarske politične interese in to je narobe in temu v LMŠ nasprotujemo. Mogoče samo primer zakaj smo tistemu prvemu predlogu 533 v LMŠ takoj nasprotovali. V Mariboru smo pred kratkim ene tri, štiri mesece nazaj spremenili odlok zato, ker se je izkazalo, da občina se pravi ustanovitelj ne more zagotavljati dovolj predstavnikov ustanovitelja v svete šol. Pa veste zakaj? Zato, ker KVIAZ po 4-krat, po 5-krat ponavlja poziv političnim strankam naj predlagajo nekaj dovolj ustrezen kandidate in tega enostavno ni, zato se je v Mariboru moral spremeniti odlok, da so lahko da so lahko sveti šol začeli delovati tudi če ni bilo imenovanih vseh treh predstavnikov ustanovitelja. In potem predlagatelj reče: »Ne, ne, trije so premalo, pet jih mora biti.« Pa jaz verjamem, da če je ta isti problem, ki je nastal v Mariboru, problem tudi v kakšni drugi občini ali pa mogoče tudi ne, ampak kakorkoli v Mariboru se je ta problem zgodil in tudi ravnatelji opozarjajo, mimogrede jaz sem govorila skoraj z vsemi mariborskimi ravnatelji, sem jim tudi pisala takoj, ko je prišel ta strokovni v navednicah predlog na mizo in so povedali, da imajo nekateri zelo velike težave tudi s tem, MIZŠ ne predlaga v pravem času svojih predlagateljev, da nekateri sveti šol oziroma šole tudi po eno leto čakajo, da ustanovitelj MIZŠ predlaga svoje kandidate in potem je ta veleumni predlog priletel »ne, ne, namesto treh dajmo jih pet«, saj to res, se bom zadržala zdaj tega mnenja. Skratka, ko človek potem to vse gleda, na kak način se je dogajalo, in ko vzame v roke mnenje Zakonodajno-pravne službe, ugotovi, da je seveda s tem zakonom vse narobe in da bi bilo smiselno, da se sliši opozicijo, da se zadeva naredi vsaj po normalnem postopku, da bi bilo smiselno poslušati stroko, kaj ima o tem povedati in seveda to upoštevati. Ampak ne, treba je na vsak način silit, na vsak način silit skozi s tem predlogom. Zakaj? Zato, da se zasleduje ozke strankarske politične interese, pika. ZPS je prav tako kritična do glavnega argumenta oziroma bistvenega razloga, ki ga predlagatelji navajajo v podporo spremenjeni, predlagani spremembi. Koalicija namreč navaja, da je glavni razlog za predlagano spremembo odgovornost ustanovitelja za delovanje zavoda, kakovost poslovanja, financiranje, vzdrževanje in varnost nepremičnine ter ugled zavoda v javnosti, zato mora imeti svojim zadolžitvam tudi ustrezno število zastopnikov v svetu. Zdaj dejavnost vzgoje in izobraževanja je seveda podvržena visoki stopnji regulacije in nadzora. To vemo vsi, ki smo vsaj nekaj malega delali v šolstvu. Tudi javni vzgojno-izobraževalni zavodi izvajajo programe, ki jih sprejme strokovni svet. Tudi obseg sredstev, ki jih javnim šolam zagotavljajo država in lokalna skupnost, se določa v skladu z normativi in standardi, ki jih sprejme minister. In pa nadzor seveda potem opravlja šolska inšpekcija. Zato seveda ne drži tisto, kar je predlagateljica na začetku povedala, da je čas, da ustanovitelji zavzamejo svojo vlogo in skrb za šolo. Ne drži. Zato še enkrat je ta zakon samo in izključno ozki strankarski politični interes in popolnoma nič drugega. Zato smo tudi v opoziciji vložili k 2. členu amandma, ki je zelo kratek, 2. člen se črta, kar pomeni, da sestava svetov šol ostane takšna, kot je, ker ni potrebe, da se jo spreminja, ker stvari načeloma funkcionirajo. Seveda glede na to, da imamo toliko šol, kot jih imamo, pri nekaterih boljše, pri nekaterih slabše, pojavljajo se tu in tam seveda tudi težave z imenovanji ravnateljev, sploh ni vprašanje, ampak to še ne pomeni, da je treba zadevo na vrat na nos, brez kakršnihkoli strokovnih argumentov obrniti in spremeniti. Tudi dostikrat se pojavljajo argumenti, da je pravzaprav v predlogu zakona, ki je seveda bil pripravljen izključno s političnim, z namenom političnega poseganja v šolski prostor, brez ustreznih analiz in pa preverljivosti argumentov, ki so seveda podlaga za neke take rešitve. Zato je stroka jasno in glasno povedala, da zadeva ne stoji. Zato bi bilo smiselno, da zadevo vrnemo tja, kjer je bila oziroma da je sploh ne spreminjamo. Zato smo vložili tudi ta amandma k temu 2. členu, kot sem povedala. Nam se namreč zdi, da je najbolj pomembno to, da se ponovno vzpostavi zaupanje v učiteljstvo, ker s tem, ko se jim jemlje 2 predstavnika v svetu, pravzaprav zgleda, kot da učiteljem nihče več ne zaupa. Pa naj vas spomnim, da v času Covida so bili tisti, ki so reševali izobraževanje tudi na daljavo, učitelji. In veste, kaj bi morali tukaj narediti v Državnem zboru? Prikloniti bi se morali vsem učiteljem,

zaupanje v učitelje je pravzaprav nujni, - nujni – predpogoj za kakovostne rezultate v šolah in pa seveda za kakovostne rezultate celotnega javno izobraževalnega sistema. In v LMŠ menimo, da je napačno, da se stvari s tem zakonom urejajo na način, kot se urejajo, zato bomo seveda podprli ta člen, ki smo ga predlagali, to pa je, da se stvari, da se pravzaprav črta ta člen in da se stvari pustijo tako, kot so, ker so se v praksi izkazale kot učinkovite in nekaj, kar učinkovito funkcionira, tega ne menjuješ,

Hvala. Želim samo opozoriti, da ni točno, da so v svetu šole med predstavniki samo učitelji. So vsi, lahko, vsi zaposleni in tudi so. So učitelji, so hišniki, so

Hvala lepa. Spoštovani, sedimo sicer na seji, ki je ne bi smelo biti, ker je povsem neregularna, glede na dogajanje na odboru, ki je bil povsem neregularen, kjer sama nisem dobila besede kot predstavnica ljudstva, kot poslanka, čeprav sem bila k besedi prijavljena, tako kot ne tudi moj kolega Luka Mesec in je predsedujoča samovoljno prešla na glasovanje, kar se še nikoli in nikdar ni zgodilo v tem Državnem zboru in kar je eklatantna kršitev Poslovnika, da vseh ostalih zadev v zvezi s tem, kako smo morali sejati po 10. uri, čeprav ne bi smeli, niti ne omenjam. Jasno, v Levici, seveda tako, kot v opoziciji, absolutno predlagamo črtanje drugega člena in vztrajamo, da se ohrani doseganja ureditev svetov javnih vrtcev in šol in se na ta način prepreči politizacija in zakaj politizacija, bom malo podrobneje razložila zdajle. Politizacija šol se seveda ne dogaja v vakumu, ampak se poskuša podrediti, vsesplošno podrediti šolski sistem eni stranki in eni ideologiji in to ta Vlada dokazuje od prvega trenutka, kar je prišla ponovno na oblast. Recimo, spomnimo se vmešavanja te Vlade, osebno v postopke vpisa na fakultete in pametovanje ministra za gospodarstvo, Počivalška, da univerze ne izobrazijo dovolj voznikov tovornjakov, recimo. Spomnimo se, da se je doseglo javno financiranje zasebnih in para državnih šol blizu stranke SDS, recimo Jambrekova univerza, mimo postopkov akreditacij, čeprav ne izpolnjuje, torej, pogojev za akreditacije, je kar v PKP paketu dobila to to možnost nadaljevanja, torej, financiranja. Potem, financiranje visoke šole Grm preko poslanskega odloka in na željo dekana, ki je mimogrede tudi minister te Vlade. Pa namen ustanavljanja zasebne vojaške akademije, recimo. Podeljevanje koncesij raznim političnim prijateljčkom in ideološkim zaveznikom, da ne govorim o neutemeljenem določanju prioritet področij raziskovanja, med katerimi se, glej ga zlomka, znajde področje teologije. Mar to ni ideološki in kulturni boj stranke SDS? Naj mi kdo reče, da ni. Pa se vrnimo malo v zgodovino. Kako stranka SDS deluje vsakič, ko pride na oblast. Leta 2006 je stranka SDS dosegla, da se je število predstavnikov zaposlenih v svetu šole zmanjšalo s 5 na 3 in s tem se je seveda povečal vpliv politike in zmanjšal vpliv zaposlenih in pedagoške stroke. Sprememba je bila takrat, potem leta 2009, razveljavljena, kot bo tudi ta, bodite brez skrbi, ko bo konec tega mračnjaštva in se bo razmerje vrnilo torej nazaj in se je vrnilo nazaj, v predhodno stanje in glej ga zlomka, pa

sicer ta, da naj vsi deležniki – zaposleni, ustanovitelj, starši – imajo enako število glasov v svetu šole, ker imajo vsi enako pomembno vlogo in legitimen interes pri upravljanju šole. Kot so takrat zapisali predlagatelji z Mojco Škrinjar na čelu, je treba, navajam, »zagotoviti ravnovesje med vplivi posameznih interesnih skupin pri operativnem upravljanju zavoda«. Posebno mesto v takratni operaciji so na retorični ravni zasedali starši, ki naj bi morali igrati močno vlogo v življenju šole, po besedah takratne predlagateljice. Takrat so bili starši seveda izrabljeni za enostaven namen: za povečanje vpliva SDS in njene ideologije v šolah. Danes ta ista politična stranka in ista poslanska skupina in ista oseba, se pravi kolegica Mojca Škrinjar, po 15-ih letih govorijo drugače. Poskušali so malo drugače, zdaj smo prišli sicer na to uravnoteženost, ampak to ni bila prva intenca. In torej so s tem uvodoma, ko so predlagali torej prvo verzijo tega zakona, negirali svoje poprejšnje argumente, kar je dokaz, da tisto dejansko niso bili argumenti, ampak navadna manipulacija in kulisa za politizacijo. In torej vprašanje za Mojca Škrinjar je: kaj se je torej zgodilo s prepričanjem, da je potrebno zagotoviti enakomerno zastopanost in močno vlogo staršev, kot je trdila takrat. Zdaj pa je želela imeti močno vlogo politike. Ker ji to ni uspelo po vseh teh burnih dogajanjih, je zdaj sicer pristala na to varianto – ki seveda že zmeraj pomeni politizacijo in podrejanje torej šolskega sistema. Zdaj pa, česa se poslužujejo predlagatelji? Poslužujejo se zavajanj, manipulacij in lahko rečem tudi laži. Slišali smo, da naj bi se sveti šol in vrtcev soočali s težavami pri izbiri in imenovanju ravnateljev. In potem najde en primer, ga razpihne, ga da takoj na veliko platno in to je zdaj to. Se pravi, na osnovi enega primera je to zdaj že kar pravilo ali kako? S tem, da sindikat vzgoje in izobraževanja, ki skrbno spremlja postopke imenovanja ravnateljev, pravi, da ti postopki v izjemno visokem deležu potekajo brez vsakršnih zapletov, velika večina ravnateljic in ravnateljev je izvoljena soglasno ali s prepričljivo večino glasov članic in članov sveta zavodov. Sprememba koncepta sestave sveta zavodov je torej utemeljena na podlagi neobstoječega problema oziroma na podlagi neosnovanih trditev, se pravi trditev o težavah pri izbiri in imenovanju ravnateljev, ki v resnici ni prav z ničemer podkrepljena razen tam z enim primerom, ki ga je predlagateljica danes navajala. Torej ni jasno, koliko je šol, kjer so te težave resne - ta podatek pričakujemo na tako resnih zadevah. Koliko je torej šol, kjer so te težave resne? Katere konkretno imajo težave, katere šole, starši morda, zaposleni? Ali ni morda župan tisti, ki ne more nastaviti svojega ravnatelja, pa je to težava? Točno na to je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Vemo pa, da je v šolah pokazala, da jih kar 80 % podpira obstoječo ureditev sestave svetov šol. Lahko vam povem tudi v številki, 24 tisoč 224 podpisov šolnikov, ki je proti tej spremembi. Ampak to očitno ne šteje. Niti javne predstavitve mnenj nam ni bilo dovoljeno imeti, niti poslanci več po novem nismo smeli razpravljati. Tako zelo se mudi stranki SDS spremeniti to sestavo svetov šol. Seveda si potem pri tem predlagatelji ne ustrašijo niti druge debele laži. Prva je bila ta, ki sem jo zdajle pokazala in dokazala, druga pa, predlagatelji so si v obrazložitvah torej enostavno izmislili, da ima svet šole upravno-nadzorstveno vlogo. Svet šole, spoštovane in spoštovani, nima upravno nadzorstvene vloge in to je danes kot papiga ponovila tudi v svojem stališču poslanka SMC, ki seveda naseda temu kar ji prodajajo v koaliciji. Res pa je, svet je organ upravljanja. Še enkrat, nima upravno nadzorstvene vloge. Nima pa tudi nadzorstvene funkcije. V 48. členu ZOFVI, ki določa pristojnost sveta šole take funkcije pač ne najdemo. 136. člen ZOFVI govori o tem, da nadzor nad zakonitostjo dela ravnatelja in šole opravlja šolska inšpekcija, inšpektorat za delo, 79. člen ZOFVI pa določa, da finančni nadzor izvaja Računsko sodišče. Ne glede na ta dejstva nas torej predlagatelji lažnivo prepričujejo v nasprotno in iz svoje fantazije izpeljejo sklep, da je trenutna sestava sveta problem, ker imajo ustanovitelji vso odgovornost za delo ravnatelja, ne morejo pa njegovega dela učinkovito nadzorovati. Zamislite si kakšna sprevržena in podla manipulacija. Utemeljeno na popolnih lažeh, spoštovane in spoštovani. Če citiram torej obrazložitev in sedaj citiram: tako sestavo je sistem izobraževanja unicum v slovenskem pravne sistemu kar zadeva nadzor nad javnimi ustanovami.« Konec navedka. Ali si predstavljate? S takšnimi lažmi pridejo predlagatelji pred nas, pred javnost, seveda, se izognejo soočenju z javnostjo in izsiljujejo to spremembo, si podredijo Ministrstvo za šolstvo, ki je enostavno očitno, razen da je povedalo, da bo to imelo tudi vplive na sistem financiranja javnega, ker ste tudi to mimogrede povozili, kar pratikularno, ker kot da nimamo nekega poenotenega sistema, bomo malo tu poinštalirali, pa malo tam. Ne, si tu dovolite dve debeli laži, ki sta dva temeljna argumenta zato, da naj bi mi sprejemali ta grozljiv zakon. In to ne glede na to, kot je Luka Mesec danes uvodoma povedal, da imamo fascinantne uspehe na mednarodnem merilu, naši učenci, naši dijaki so v svetovni špici. Pred nami so samo Finci, pa mogoče Estonci, pa v enem primeru še Švicarji pa Poljaki. Mi smo v svetovni špici, spoštovane in spoštovani. Zakaj? Ker imamo vrhunski šolski sistem. Zakaj imamo vrhunski šolski sistem? Zato, ker je do sedaj imela stroka besedo v svetu šole in je politika ostala pred vrati. Kaj bi pa radi tile? V imenu – kaj? – križarskega pohoda na šolski sistem? Bi seveda imeli vpliv na ravnatelje, preko ravnateljev pa, raje niti ne pomislim kaj še vse. Vemo kaj so vaše evropske vrednote. Gotovo ne govorite o pravni državi in o človekovih pravicah, ampak o čem drugem. Hvala lepa.

ste se izrazili, no, ne veste, ne gre za zasebno vojaško akademijo. Gre za javno akademijo, ampak to sploh ni predmet. Poleg tega, hvala lepa, da mi pripisujete tako močno vlogo kot da sem bila jaz predlagateljica 2007, predlagatelj je bila vlada takrat in tudi sedaj nisem predlagateljica, ampak samo zase, ampak dejansko je koalicija dala v sistem ta zakon. Pogovarjali smo se o tem, prišli do kompromisa in starši, katere ste pogosto danes omenjali, so se na odboru tukaj v javnosti, kjer so bili vsi povabljeni kdorkoli se je pravočasno prijavil, so bili povabljeni. povabljeni. Torej, ni šlo za to, da je bilo izključevanje javnosti in tukaj so se starši na odboru izjasnili, da jim je predlog 3:3:3 čisto všeč. In pravite, da je gospa poslanka SMC spet brala nekaj neumnosti. Ampak ni res, ona je prebrala 48. člen

najboljši učenec v najslabši šoli dosegel manj kot najslabši učenec v najboljši šoli. Tole ni vrhunski šolski sistem; je kljub vsemu dovolj dober, vendar ga je treba še izboljšati. Hvala.

se ga pa zagotovo da tudi izboljševati. Ampak, veste, izboljševati šolski sistem na ta vaš način, izboljševati šolski sistem s tem, da se povečuje vpliv vladajoče politike, saj to je absurd, kar govorite! Predvsem sem pa želel vprašati predstavnike ministrstva – vem, da mi sicer danes ne morete odgovoriti -, kako se počutite, ko tu sedite. Kako se počutite, ko vseh ključnih šolskih zakonov ne vlagate vi, ki bi morali biti branik stroke, ampak jih vlaga Janševa poslanska skupina. Mislim, jaz res ne razumem tega. Vsilili ste financiranje zasebnih šol na tak način, se pravi, kot poslanski zakon. Zdaj skušate – in tudi boste verjetno z večino, ki jo imate, na žalost povečati vpliv politike, nekih vplivnežev iz lokalnih ali pa državnih okolij na imenovanje ravnateljev, ministrstvo pa to samo gleda. Pa verjamem, da je tam ogromno strokovnjakov, ki dejansko Ampak imate dobesedno zvezane roke. In to je ta ključni problem, na katerega smo opozarjali tudi pri interpelaciji, da mi dejansko nimamo šolske ministrice. to dokazujete s tem, ker zakonodaje, in to pomembne zakonodaje, ne nekih brezveznih popravkov, pomembne zakonodaje ne vlaga ministrstvo, ampak Poslanska skupina SDS skupaj z vašimi pomočniki ali kaj bi rekel, eni pravijo kolaboranti, ker so se zavzemali pred volitvami za nekaj drugega, potem so pa vstopili, zato da bi ostali na položajih, v Vlado, za katero so se zavezali, da v njej ne bodo sodelovali. In to postaja že zelo, zelo nevarno in nesprejemljivo. Lotevate se prevzemanja vseh družbenih podsistemov. Spravili ste se na Policijo, na medije in zdaj na koncu, tik pred koncem mandata – očitno je teh zadnjih pet mesecev ključnih – še šolstvo, še javno šolstvo. Nedopustno, nesprejemljivo! Nevredno demokratičnega sistema. In to na kakšen način, kot sem že rekel, preko poslanskega zakona, po nujnem postopku, mimo kakršnekoli javne razprave, proti podpori sindikatov, stroke, tudi staršev, gospa Škrinjar; vedno se pa kakšen tudi najde, ki podpre, ko mu naročite, tako pa tako morate reči. To je nedopustno! Celo zaobšli ste pravico opozicije na odboru, da bi govorila. Pa kam to pelje vse skupaj?! In ja, ja, ta vladna večina bo danes to zadevo sprejela, pet mesecev pred volitvami, pred plebiscitom, na katerem se bo odločalo o demokraciji ali pa janšizmu. Žalostno in nedopustno, res. In tu še enkrat lahko pokažemo na SMC in Desus, ki to omogočata. Edino, kar lahko ob tem rečem, je, da se pomlad bliža, in verjamem in upam, da bomo, če že ne dneva samostojnosti in enotnosti, praznovali dan upora proti okupatorju in prvi maj že v svobodi. Takrat bo morala pa tista vlada, ki bo nasledila ta janšizem, na prvi seji vlade potegniti ključne ukrepe in med drugim tudi povrniti javnemu šolstvu neodvisnost, Policiji in vsem ostalim podsistemom. Hvala lepa.

na katerem je Zakonodajno-pravna služba povedala, da ni nobenih zadržkov, da se ta zakona obravnava na seji Državnega zbora, zato ni res, da je ta zakon sporen in ni res, da je predsednica Iva Dimic

ne bomo sedaj o tem pogovarjali, ker je milo rečeno neumnost, da se pogovarjamo še o tem ali je ta točka ali ni ta točka. Dnevni red je potrjen in mi smo pri obravnavi 2. člena oziroma amandmaja Poslanskih skupin Levice, LMŠ, SAB in Nepovezanih poslancev. V zvezi s tem ni kaj dodati. Kar se tiče pa dviga kulture razprave to pa poglejte absolutno se strinjam z vami dajte nekaj narediti na tem. Kolega Koprivc, ima postopkovni predlog. MARKO KOPRIVC (PS SD)**: Ne, ne, da vas pozovem, da kot predsedujoči pač pojasnite kolegu Černigoju, da jaz v tem trenutku predvsem nisem govoril o tem, da je Zakonodajno-pravna služba osporavala samo sejo. Jaz sicer mislim, da je veliko utemeljenih razlogov, da bi tudi o tem govorili. Govoril sem o tem, da je Zakonodajno-pravna služba sam predlog osporavala, da ni pravih razlogov pač za sprejem. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ**: Kolega tako da, če se kje ne strinjata drugače me seboj dajte izkoristiti replike in druge institute, ki so za to, prijave na besedo. Saj to je že odprta razprava poglejte še 4 ure 55 minut imamo na voljo.

Rekli ste, da so nekateri starši sem pa tja kakšni prijatelji podprli ta naš zakon. Ni res, na seji odbora je sedel predstavnik Zveze Svetov staršev in je ta predstavnik podprl to varianto 333. In še nekaj, prosim, da me ne žalite. Jaz nisem nobena kolaborantka niti moja stranka ni kolaborantska to so sodelavci okupatorja. Mimogrede Dan upora proti okupatorju je 27. april, 1. maj je pa delavski praznik. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Gospa Škrinjar saj se mi ne da na vas nivo spuščati, ampak če ste me dobro poslušali nisem rekel, da ste vi kolaborantka, ampak ni to bistveno. Je pa kdo drug v Državnem zboru. Sem pa hotel nekaj drugega povedati. Pač ves čas se sklicujete pri spremembi ZOFI glede financiranja zasebnega šolstva na odločbe Ustavne sodišča. Odločba Ustavnega sodišča je zelo jasno povedala kaj zahteva in sicer zahtevala je, da se obvezni del financira v višini 100 % glede razširjenega programa pa ni bilo govora in predlog, ki ga je pripravil takrat minister dr. Jernej Pikalo je točno to reševal, ampak žal ni šel čez, ker desnica tega ni podprla in ta del takratne koalicije, ki se je danes izkazal kam dejansko sodi na radikalno desnico. Hvala lepa. To, kar ste pa vi sedaj naredili s tem predlogom je pa sam še eden bombonček prijateljem Janeza Janše in kot vemo, ker nad javnim šolskim sistemom vsaj takrat še v celoti niste mogli imeti vpliva ste odločili, da je bolj smiselno financirati v zasebnike. Enako delate pri visokem šolstvu. Hvala lepa. **ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ):** Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, pozdravljeni še enkrat. Sedaj sam in tudi v Listi Marjana Šarca že celotni čas trdimo, da pač ministrica, dr. Simona Kustec, ne zna ali ne zmore pač ni niti pomembno kaj je vzrok, ampak dejstvo je dela proti slovenskemu šolstvu, proti športu in dejansko proti vsemu, kar bi moralo njeno ministrstvo pokrivati. Zakaj tako mislimo in tudi vidimo? Imeli smo otroke s posebnimi potrebami, na kar smo opozarjali. Vrnilo jih je Ustavno sodišče v šolske klopi. Podaljševanje akreditacij, na katero so tudi vsi strokovnjaki opozarjali in je bil vrinjen v enega izmed PKP, je ponovno Ustavno sodišče razveljavilo. Pred kratkim je bil razpis glede koncesij zasebnikom in ponovno vsi strokovnjaki opozarjajo, da način sprejemanja tega ni ni bil pravilen. Nenazadnje je tudi rektorska konferenca rekla, da v konkretnem primeru razpisa za koncesija večinoma ni tako, kot trdi vlada, saj imamo za več programov, ki so predmet koncesij, na javnih univerzah razpisanih dovolj vpisnih mest. Se pravi, vlada govori, da te koncesije podeljuje zaradi tega, ker je pomanjkanje nekega kadra, ob tem pa vidimo, da imamo na javnih univerzah dovolj prostora. Kar želim povedati s to temo, je, da je ponovno bila izključena stroka. Zdaj tega predloga sicer ni uradno predlagala vlada, ampak poslanska skupina, kar pa je, se pravi koalicija, kar pa je še toliko huje, ker gre za tako pomembno temo, da bi se morala pripraviti s strani vlade, ampak čeprav vlada tega ni predlagala, pa tiho podpira dejansko to spremembo. Zdaj po našem mnenju gre to za neki poskus političnega vplivanja na delovanje šol, kar smo že več kot očitno opozorili. Zdaj, na kako neresen način se sprejema ta zakon, najbolj pove to, da smo v prvotnem predlogu, kot je tudi kolegica Škrinjar povedala, imeli predlog 5, 3, 3, se pravi, da zaposlene damo na 3 in ustanovitelje na 5. Zdaj, če bi to bil neki konsenz, ki bi pil vodo s podporo stroke, potem ne bi imeli na 10 strani pripravljene amandmaje za odbor in da se je to kar spreminjalo in trgovalo, kar je kdo predlagal. Se pravi, zdaj nimamo dovolj glasov za 5, bomo potem dali 3, 2, 2. Potem, ko so neka opozorila, da to tudi ni v redu in da očitno ne bo dovolj glasov, pa dobro, dajmo 3, 3, 3, da bodo vsi zadovoljni. Se pravi na taki način se tako resne zadeve ne sprejema. Ob tem, da je Zakonodajno-pravna služba na več kot 10 straneh povedala, kaj je vse narobe s tem zakonom in da so med samo sejo prihajali amandmaji, kot sem že povedal, mislim da, na okrog 15 straneh. In zdaj vsi vabljeni, razen z izjemo predstavnika staršev, ki vemo, se pravi v lastnem interesu je, da ima čim več vpliva ali pa vsaj toliko vpliva kot drugi, so temu zakonu nasprotovali, tako postopkovno kot vsebinsko, Združenja ravnateljev osnovnega šolstva in glasbenih šol, potem Združenja ravnateljev vrtcev, skupnost vrtcev, filozofska fakulteta, pedagoški inštitut, tudi nenazadnje sindikat, se pravi vsi, ki strokovno pokrivajo to področje, so temu nasprotovali.

zaposlenih, nenazadnje mogoče tudi učencev, dijakov, se pravi vsi, ki imajo kakršnokoli povezanost s šolstvom, naj pridejo na javno predstavitev mnenj, je koalicija ta predlog zavrnila, se pravi, da bi v tej dvorani sedeli in da bi potem poslušali, kaj si kdo misli, in da bi na kakšen način bi potem te, ta svet šol bil sestavljen, ampak ne. Zdaj še vedno ni bilo obrazloženo, zakaj je tako nujno, da se po skrajšanem postopku mora sprejemati ta zakon, ne vemo. Tudi ministrstvo ni povedalo, zakaj je tako nujno, da se gre ob vseh težavah, ki jih je tudi povzročila ta ministrica, v reševanje nekih realnih problemov, se ne ve. Skratka niti ne vemo, kaj bo na koncu sprejeto, na kakšen način. In zaradi tega smo tudi v LMŠ in opoziciji dejansko predlagali amandmaje, da se tako svet, sprememba sestave sveta kot neustrezna pravna podlaga za vodenje številnih osebnih podatkov, ki je v enem izmed členov, dejansko da se ti, ta 2 člena črtata, kajti tudi glede tega je Zakonodajno-pravna služba in informacijska pooblaščenka, ki je za to pooblaščena, povedala, kaj je dejansko s tem členom vse narobe. In še danes ne vemo ta predlog, ki je danes pred nami, ali pravno pije vodo ali ne.

občine financirajo osnovne šole, ampak to še ne pomeni, da potem morajo pač o vsem odločati. Tudi vemo na kakšen način občine imenujejo svoje predstavnike v svet šol, preko občinskih svetov in najpogosteje je, da občinska uprava pošlje vsem svetniškim skupinam neki predlog in potem pač koga imajo, kdo je član neke svetniške skupine, ga predlagajo. Se pravi to, ker sem tudi sam del tega in velikokrat vidim imena, ki pridejo na KVIAZ, to so imena, nočem biti žaljiv, ampak o šolstvu ne da ne vedo nič, nekateri pač niso videli fakultet ali pa sploh ne vedo kako šolski sistem funkcionira. To tudi gre za osnovne šole s posebnimi potrebami, imenujemo, se pravi, občinski svet imenuje kandidate in potem pridejo dejansko taki ljudje notri, kot pravim, pač glasuje tako kot jim potem ali župan ali pa neka svetniška skupina reče in se pravi, mi damo škarje in platno v roke ljudem, ki bodo odločali o naših najmlajših, ko nimajo pojma o pojmu kaj tam dejansko delajo. Zdaj, primerjati to z nekimi drugimi zavodi je nerelevantno, kajti vemo, da ravnatelj, v narekovajih, ni le direktor šole, ampak je tudi pedagoški vodja nekakšna razlika med drugimi zavodi in zaradi tega tudi zaposleni morajo imeti večjo besedo kdo bo vodil te šole. Sam ne bom rekel, da je trenutni sistem idealen, da se ga ne da izboljšati, da je vse tako kot mora biti, ampak dejstvo je, da deluje, in da če je že kaj kar je narobe, ja, naredimo javno predstavitev mnenj, naredimo neko širšo razpravo in izboljšamo kaj je to, naj ministrstvo z vsemi zaposlenimi, z vsemi strokovnjaki, ki jih ima na ministrstvu, nenazadnje tudi direktorat za šole, za osnovne šole, da pripravi način skupaj s šolo za ravnatelje in vsemi relevantnimi deležniki, se pravi, sistem ki bo boljši kot je danes, ne pa, da spreminjamo nekaj kar bo v praksi lahko pomenilo neko še dodatno politično kupčkanje mogoče zaradi, ne vem, ene ravnateljice, ki je ekces v Sloveniji in ki pač ne dela dela očitno po zakonu kot bi morala oziroma po nekih, se pravi, navodilih. Ampak vedno se v nekem sistemu najdejo ljudje, ki delajo vse proti vsem in kršijo tudi neke običajne norme in tudi nenazadnje škodujejo našim najmlajšim, ampak za to morajo biti drugi ukrepi, da se to prepreči, ne pa zdaj »ad hoc« spreminjati dejansko te zadeve. In kot sem že povedal, v LMŠ bomo temu zakonu ostro nasprotovali, glasovali bomo proti in upam, da se bo naredilo oziroma našlo dovolj glasov, da bomo ta zakon zrušili, kajti nenazadnje sem že povedal, tudi sprejemanje načina je skregan z logiko in še enkrat bom povedal, predsednica Odbora za šolstvo, še vedno, tudi po tolikem času ni odgovorila na vprašanje, ne zakaj je kršila sklep Kolegija, ker ga več kot očitno je, ampak zakaj ga je načrtno kršila, če je dala dan ali dva prej na Kolegij sama prošnjo ali lahko odbor zaseda po deseti uri, pa je Kolegij to zavrnil. Se pravi, to pa ne vidim razumske razlage zakaj bi dal neko zahtevo, ki jo zavrnejo, potem pa jo kršijo. Boljše, da niti ne bi dala te zahteve, pa bi samo odbor izpeljala, kar pa več kot očitno niti ni bilo nujno. Se pravi, stroka, vsi relevantni deležniki temu zakonu nasprotujejo in upam, da ne bodo potem,

Hvala lepa gospod podpredsednik. Dober dan vsem! Jaz bi se na kratko ozrl tudi na ta 1. člen v katerem se dodaja negovanje radovednosti raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja. To se zelo lepo zapiše, ampak jaz ne vidim razloga, da je to potrebno, ker naša šola danes, zlasti javna šola, to zelo jasno udejanja in sam na vseh treh otrocih vidim, da je to zelo dobro izpeljano, in da v tem skratka rajši, mislim moram poiskati eno drugo kaj je to skriti namen in bojim se, da je okvir tega vašega predloga, **27. nas mora skrbeti, ker v luči tega večkrat izrečenega s strani predlagatelja, da je v današnjih šolah, velja komunistično in levičarsko enoumje, se človek mora zamisliti, kaj ste pa namislili s tem, da zdaj to hočete na tak način vpeljati ali popravljati. In bojim se, da je problem v morebitnih interpretacijah, v izključivosti te politične doktrine, kateri sledite, in v nekem sledenju diktatu, ki bi ga verjetno verjetno radi inkorporirali tudi v miselnost odraščajočih ljudi, mladih ljudi, otrok. In tukaj mislim, da nam morajo ravno zaradi tega polaščanja pravice, da politika določa smotre in vzgibe izobraževanja in vzgoje, da nam morajo, da moramo aktivirati vse alarme, da to preprečimo, ker bi šlo za zlorabo. Ko gre za 2. člen in nato zviševanje števila članov ustanovitelja s 3 na 5 in zmanjševanje števila zaposlenih s 5 na 3, tu gre za seveda postavljanje svojih ravnateljev. In to ne more biti uravnoteženje, tako kot ga predlagatelj hoče zamaskirati. To je navaden poskus, in sicer pošasten poskus, politizacije, tokrat šolstva, tistega, kar smo vedno govorili, da bi moralo ostati po strani vsaj, ko gre za te osnovne prijeme v šolstvu. Tukaj bi se pa zelo strinjal s kolegico Natašo Sukič, ki je napovedala, da bi bilo dobro vpeljati eno ločeno mnenje zaradi neregularnosti seje Odbora za izobraževanje. In seveda posledično je poročilo seje tega odbora tudi, če hočete, neregularno. Razlog, da danes predsednice ni, ni verjetno naključje. Predsednica je svoje, kaj imela za povedati in odigrati vlogo, odigrala in zdaj je boljše po pilatovsko pač se umakniti ali si vsaj roke umiti. Podpredsednica, ob vsem spoštovanju, podpredsednica Odbora za izobraževanje, pa je to poročilo danes subjektivizirala. In zaradi tega jaz mu ne nasprotujem, ampak čutim, da je potrebno veliko več dodati kot je bilo izrečeno. In zato se mi zdi predlog kolegice Nataše Sukič zelo smiseln in potreben. tukaj imamo opravka s poskusom, da bi se zmanjšala ta zagotovljena ustrezna stopnja strokovne avtonomije in neodvisnosti v svetih šol, in to je absolutno narobe, temu nebi smeli pritrditi in ne bomo pritrdili. tu gre za pomembno spreminjanje dosedanje zakonske ureditve. To ni majhen ukrep, to je kar precejšen zasuk. In kot je že poudarila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, niso v tem predlogu celovito predstavljeni vsi dejanski vidiki in tudi ne vsi pravni vidiki, ki bi utemeljili to potrebo po tako rigidni spremembi, in seveda ni podana ta ocena posledic spremembe. Ko gre za samo urejanje napredovanja za pomočnike vzgojitelja, to seveda je za pozdraviti, da lahko napreduje v naziv mentor in svetovalec. Ampak se mi zdi, da je to le okras tega zakonskega predloga, o katerem pač danes govorimo, in da je to samo ena pač vaba, da se javnosti predstavi neka dobronamernost, ki zdaleč ni. Ker če želite, lahko tudi spomnim, da smo v prejšnjem ne mandatu, ampak v prejšnji vladi, da smo tudi za ravno te profile dosegli zviševanje plač iz razloga, ker je bilo nesorazmerje, ker se predobro zavedamo, kaj te gospe in ti gospodje delajo za naše otroke in da so res v tem smislu bili podplačani. Ampak jaz se bojim, da s tem predlogom o sestavi sveta, spremembi sestave sveta zavodov, da se hoče, da hočejo podjarmiti pedagoško stroko, da hočejo vpeljati narekovanje modelov mišljenja. In ta nevarnost se mi zdi prevelika, ker gre za poskus vzpostavitve sistema, ki je prvi korak do novodobne inkvizicije. In res se bojim, da bo k temu peljalo. In tu se razumevanje političnega dialoga konča, čeprav ga, po predlagateljevih

Že, ko sem videl samo, da je prvopodpisani vodja poslanske skupine, je popolnoma bilo jasno, da bodo udarili na zdajšnjo strukturo svetov in na to kar obstaja že 25 let, ampak ne samo, da obstaja 25 let, to samo po sebi in garancija, da je nekaj tako strašno dobro, ampak, ko gre za slovensko šolstvo, za slovensko javno šolstvo, moramo reči, da se je res uvrstilo po kakovosti med vodilne v svetu in zdaj bi se spreminjal ravno pogoj, ki mu bistveno prispeva k tej kakovosti, zdaj bi pa ta pogoj na hitro spreminjali. tu mi je zelo sumljivo oziroma jasno mi je, da nekaj smrdi. V razvitih demokracijah se s tovrstno politizacijo se ne ukvarjajo in za vodenje šol pa imenujejo samo najbolj usposobljene. Ampak, če vi določate, da te najbolj usposobljene izbirajo tisti, ki nimajo kvalifikacij, da določajo usposobljenost, potem je jasno, da je namen tega zakona nekaj drugega, ker se stroki vzame večina glasov, večina odločanja in je jasno, da bodo izbirali po nekih narekih in praktično temeljno posegli v kakovosti tudi te neodvisnosti učiteljev in šolstva na katero smo do sedaj prisegali in za katero se od danes naprej očitno moramo boriti na vse možne način, da se bo povrnila, če bo danes izglasovana. To, da ni bilo dovoljeno javne predstavitve mnenja govori samo zase, ampak, če hočete jaz tu vidim tudi v podpisu, zbranih 25 tisoč podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju vidim eno javno predstavitev strokovnega mnenja, če hočete, torej ne samo mnenja, to je še stopnja višje in če to ni dovolj, da je jasno, da je nekaj zelo narobe s tem predlogom zakona, potem nam nam samo ostane, da se preštevamo in da ugotavljamo kdo bo danes zmagal, ampak ta zmaga ne bo, če bo ne bo končna in dokončna, ker je zadeva preresna, preresna, da bi se prepustila, da tako izzveni v zgodovino. Tudi ne samo SVIZ, Sindikat vzgoje in izobraževanja tudi visoko strokovne institucije kot je edino oddelek za pedagogiko mariborske filozofske fakultete nasprotuje predlagani noveli zakona, njen predstojnik redni profesor dr. Edvard Protner je zapisal, da so predstavniki zaposlenih v sestavu svetov zavodov porok zagovarjanja strokovnih odločitev in to je absolutno res in če se to negira se praktično prepušča ogromnemu vplivu politike na delovanje in vrtcev in šol in je nepotrebno, seveda absolutno škodljivo. Ta predlog je, če preidem sklenitvi, nevaren, ker pelje v navajanje otrok na ponotranjanje sprejemanja diktatorskega principa in pelje tudi v ustrahovanje učiteljev in ravnateljev. Mi se vsi skupaj predobro poznamo, da vemo kam ta pes danes taco moli. Zloraba te vabe pomočnikom vzgojitelja za napredovanje ne sme zaslepiti odločevalce tudi argument digitalizacije, ne verjamem, da gre v smeri res modernizacije, ker malo jim je mar za moderno birokracijo v šoli, ampak, če postavite povečevalno steklo na ta namen digitalizacije, jaz mislim, da tu gre za vzpostavitev baze dostopnih otroških glavic, katerim lahko zelo operativno pošljete sporočila ali pisma, podobna tistim, ki jih dobivamo danes vsi na lastne stroške in da se jih na tak način indoktrinira in se jih skuša odtrgati od miselnosti svojih staršev, svojih družin, svojega okolja nenazadnje, če niso dovolj združni s to ideologijo, ki bi hotela dokončno in doživljenjsko ali nadživljenjsko vladati. Tako, da, če bo predlog s preglasovanjem potrjen, mi smo zreli za ustavno presojo po tem vprašanju, zaradi posledic, ki bodo skrivenčile vrednostne sisteme mladih ljudi,

Gospod Rajić, saj verjamem, da ne verjamete vsega tega kar ste povedali. Take stvari, o nekem komunističnem načinu ste govoril, o diktaturi, o zlorabah in tako dalje. Vaš strah, ne verjamem, da je tako velik, kakor so vaše besede. Verjamem, da zmorete razumeti zadevo in zdaj se bom še enkrat potrudila, da vam vse razložim. Pa seveda, tudi razpravljam o drugih stvareh, ki so bile predmet razprave doslej. Poglejte, govorite o tem, da bo politika prišla v šolo. Zdaj vam bom prebrala del del Zakona o osnovni šoli in je zelo podobna dikcija tudi v Zakonu o gimnazijah, pa Zakonu o strokovnem in poklicnem srednjem izobraževanju in pa o Zakonu o vrtcih. In sicer, je to del, ki govori o letnem delovnem načrtu. Takole pravi, »z letnim delovnim načrtom se določi vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in vsebina, obseg in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.« Podobno, sem rekla, je tudi na drugih ravneh. Glejte, ne morete vstopati in politizirati delo šole, kajti, pravi, da se določi z letnim delovnim načrtom, vsebina, v skladu s predmetnikom in učnim načrtom. Predmetnik in učni načrt sprejme, torej določi strokovni svet, državni strokovni svet. Učne načrte pripravi Zavod za šolstvo. Torej, kar pa zadeva izobrazbo učiteljev, je pa, torej, po zakonu mora biti visoka druga bolonjska stopnja. Poglejte, ne more nihče spreminjat predmetnika, dodajat nekih čudnih predmetov, katerih se vi bojite, ne vem, ali so to komunistični ali so to »klerikalistični«, saj ne vem ali pa spreminjat učne načrte. Ne more jih spreminjat, ker so učni načrti določeni in ne morete vi pri enem predmetu obravnavat in politizirat in ne vem kaj še vse, kar je to pač določeno in je to strokovna zadeva. Kaj pa je tisto, kjer se pa ustanovitelj lahko vključuje? Poglejte, določi se aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje. To je medgeneracijski dialog. Tukaj je občina izjemno pomemben dejavnik. Obseg dejavnosti, s katerimi zagotavlja zdrav razvoj učencev. Zdrav razvoj učencev, velikokrat govorimo o slovenski hrani, o lokalno pridelani hrani. Tukaj ima občina izjemno velike možnosti pomagati pri tej koordinaciji. Določa se oblike sodelovanja s starši. Tudi tukaj občina izjemno veliko lahko pomaga pri sodelovanju s starši, tako z zagotavljanjem dodatnih finančnih sredstev, kadar gre za določene prireditve in tako dalje. Potem, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje in drugimi institucijami. Ste videli sedaj, ko je bilo toliko težav glede testiranja najmlajših v osnovnih šolah. Dobri župani so seveda naredili nek dialog, so se pogovorili z vodji oziroma direktorji zdravstvenih domov, ki so tudi pomagali lahko pri tem, pri **30. TRAK: (NM) Ni, v šoli ni, zdaj pa še ni samo, torej učni načrt in predmetnik so tudi te dejavnosti vključevanje šole v okolje, pa tudi z raziskovalnimi inštitucijami. Torej če vi ustanovitelja iz tega izpustite, potem boste šolo dobesedno amputirali. In zato je ustanovitelj izjemno pomemben. Potem pa pravite, ja, prihajajo kot predstavniki, predstavniki, prihajajo kar neki ljudje, ki se nič ne spoznajo na delovanje šole, ker na delovanje šole se spoznajo samo tisti, ki so v svetu. Jaz sem že pred povedala, da med 5, trenutno med 5 predstavniki zaposlenih v svetu šole, da je tu, da so tukaj učitelji, lahko so pa tudi drugi profili, lahko so računovodje, lahko so hišniki, čistilke, kuharice, kdorkoli, ki ima pravico delati v šoli ali v vrtcu. Vidite. In zdaj, če boste vi meni rekli, da so pa recimo, da je pa hišnik strokovnjak za angleščino, ja mogoče je, če je kdaj v Angliji živel, sam ne bi je pa znal poučevat, ker to moraš znati delat in učne procese moraš poznat. Torej glejte, hišnik je dragocena oseba v šoli, ki lahko veliko pripomore k neki vzgojni funkciji šole, to že res. In zato je tudi lahko, prav, da je noter v svetu, ni problema, samo ne smete pa govoriti, da je to pedagoška zadeva, da je to strokovna zadeva. Zdaj strokovna zadeva se dogaja v strokovnih aktivih. Vi imate učiteljski zbor, potem pa se ta učiteljski zbor deli na strokovne aktive, strokovni aktiv za matematiko, za tuje jezike, za slovenščino in tako dalje. In oni sprejemajo strokovne odločitve. Nihče drug jih ne more sprejemati. In ravnatelj jih koordinira, ne more pa posegati v vsebino strokovnega aktiva slovenščine ravnatelj, če je profesor športne vzgoje, ne more posegat v samo področje slovenščine, ker to lahko dela samo strokovni aktiv. To morate poznati. In zato so ti vaši strahovi povsem neupravičeni. Pravite, da ljudje, ki sedijo, potem predstavniki ustanovitelja, ki sedijo v svetu šole, da pojma nimajo o tem, o delovanju šolskega sistema. Mislim, da je to rekel gospod Aljaž Kovačič. Pa to ni res. Morda se ne spoznajo na to, morda so čisto, navadni diplomirani inženirji agronomije ali pa navadni ekonomisti ali pa navadne prodajalke, vejo pa nekaj, da so šli čez šolski sistem in kako so uspešno življenje, kako je bila njihova izobrazba zastopana v tem, ko so oni iskali službo, kako jih je šola naučila, opremila za življenje. Za sebe veste, ali ste hodili v dobro šolo ali ne, ker če ste hodili v dobro šolo, potem vam je to pomagalo pri karieri. In vedo tudi, ker so starši, tudi predstavniki, občinski predstavniki ali pa predstavniki države so velikokrat ali pa največkrat tudi starši. Torej morda ne poznajo, kako šolski sistem v celoti funkcionira, pa grem stavit, da večina tukaj vas, ki stoji, ne veste čisto dobro, da jaz malo bolj vem kot vi, ampak vseeno mi sodite o tem, pa ne veste, kako šolski sistem funkcionira. In če hočete reči, da veste, vas bom kaj vprašala, pa ne boste znali povedat. Vam lahko tudi povem, koliko bi dobili oceno, pa vam ne bom. Tako da ne smete govoriti o tem in pa podcenjevat predstavnikov. In gospod Aljaž Kovačič je prej zelo lepo povedal, ja, stranke se zmenijo in dajo svoje predstavnike, seveda in lepo tam tista volilna komisija pove, da je uravnotežena sestava pri strankah. In predstavljajo pač stranke svoje kandidate. Največkrat pa ti ljudje, ki pridejo v v svete strank, to pa vem, ker sem bila tudi sama velikokrat in še zmeraj sem članica svetov strank, svetov šol, vem, da sploh niso v nobeni stranki, a veste. Tisti, ki pa so, nekateri, ki so delegirani od občin, so, nekateri pa niso. Tako da ne smete tudi tega govoriti, ker ne veste, kakšna so razmerja. Govorite na pamet. Poleg tega, če imate vi 3 predstavnike staršev, pa 3 predstavnike zaposlenih, ne bom rekla učiteljev, jih je skupaj 6, je to večina.

Vam povem, če ste kdaj bili v Svetih šol, Sveti šol si prizadevajo, za to, da bi šola dobro delovala in to zlasti predstavniki ustanovitelja, ker ustanovitelj pa še zlasti, če je to občina, če to ni država, ker ustanovitev v osnovnih šolah pa vrtcih je občina, v srednjih šolah pa je država. Ustanovitelji bi rekla, kjer so občine točno vedo, da če bo šola ali pa vrtec slabo delovala, da župan ne bo dobil naslednjega mandata. Poglejte kako si prizadevajo, da pomagajo v vsem delovanju šole ali vrtca. Tako da

so se spravili tožiti tudi šole pa kaj mislite, da šole to same delajo? Ne delajo. Velikokrat jim pomagajo pravne službe iz občin. A takrat so pa v redu, takrat so pa v redu? pri javnem naročanju hrane to so zapleteni postopki in veliko stane spet je potreben pravnik. Velikokrat se občina sama odloči in pomaga pripraviti in skupna javna naročila odpre odpre in tudi tukaj je zelo pomembno kako pravzaprav to teče. Potem smo imeli še

6 članov ustanoviteljev, 3 člani delavcev, 1 član predstavnik Mestne občine Ljubljana in 1 član zavarovancev. Torej tukaj imate 8 članov, ki niso zaposleni proti 3 članom. Ali vidite? Ali to pomeni, da sedaj UKC ne dela strokovno ali kako? Pa bo spet rekel Branimir Štrukelj ja, ja, oni imajo strokovni svet, v šoli je pa to strokovni svet pravzaprav isto kot Svet šole to pa je neuko, zelo neuko. Zakaj? Zaradi tega, ker Svet šole ne odloča o pedagoških vprašanjih, odloča pa tudi o pritožbah delavcev to pa ja, o delovnih razmerjih pa odloča. O pedagoških vprašanjih, strokovnih vprašanjih pa odloča zgolj učiteljski zbor in zgolj strokovni aktivi in tisti, ki vse to vodi to pa je ravnatelj. Torej, koordinira. Tudi ravnatelj kot sem že prej povedala si ne more izmišljevati in nekaj diktirati učitelju slovenščine ali pa angleščine, ker učitelj je sveta stvar, on je avtonomen in on dela v redu. Če pa kaj narobe dela takrat pa je na potezi Šolska inšpekcija, ki si pa pridobi izvedenca iz Zavoda za šolstvo in takrat odloča o strokovnosti. Tudi ravnatelj opazuje dela učitelja, ampak kot pravim takrat, ko gre nekaj zelo narobe je pa Šolska inšpekcija. Sedaj pa poglejmo UKC Maribor, sestavo UKC Maribor. 6 članov ustanoviteljev, 1 član Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 1 član Mestne Občine Maribor in 3 članov zaposlenih v UKC zopet 8 pa 3. 3. Poglejmo, Mestno knjižnico Ljubljana. Svet ima 5 članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj 5. Nič strokovnega sedaj ni v Svetu Mestne knjižnice Ljubljana. Kaj, potem beremo samo pofel ali kaj? Kdo odloča o strokovnosti, kdo naroča knjige in kakšne vrste knjige? Da ne bo spet kakšne drame tukaj, da so, potem notri same take in drugačne knjige. SNG drama, Slovensko narodno gledališče drama…

Če dovolite, bom samo še en primer povedala in potem bom v zvezi s tem nehala, bom upoštevala vaše opozorilo. Torej Drama ima štiri predstavnike ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije, med strokovnjaki iz področja dela zavoda, financ in pravnih zadev ter en predstavnik delavcev zavoda, ki ga med zaposlenimi izvolijo zaposleni v zavodu. Tako. To je to. Zdaj pa še nekaj o vzgojiteljih in pomočnikih vzgojiteljev. Glejte, razumem težavo, da so še poklici, ki bi zahtevali popravo, in mi je žal, da pač še ni to popravljeno. In seveda se ne da vse naenkrat in verjamem, da bo pristojno ministrstvo, da dela na tem in da bodo tudi nekaj naredili. Kar pa zadeva plačilo, rekli ste oziroma v debati je bilo rečeno, ja, zdaj bodo pa to starši plačali. Glejte, nekaj je treba vedeti – kako se oblikuje cena programa vrtca. Oblikuje se tako, da se sešteje stroške dela, torej stroške plač zaposlenih, ki delajo v vrtcu v tem programu, potem se doda zraven še materialne stroške, vzdrževanja kot je recimo elektrika, plačilo vode, pa tudi didaktična sredstva in druga materialna sredstva, potrebna za delovanje režije, tajništva, ter plačilo hrane. V to ceno programa ne gre delo sindikalnega zaupnika in ne grejo investicije, ker za to je pa zadolžena občina ob In ko dobite tako ceno programa, pa recimo, da je to 500 evrov za najmlajšega otroka na mesec, potem pa del tega financira občina preko subvencije. Te subvencije se pa določijo na način, da se izda odločba, ta odločba pa upošteva, kakšne dohodke imajo starši. Manjše kot imajo dohodke, večjo subvencijo plača občina. Po mojih podatkih, pa me bodo potem prisotni iz MIZŠ-ja popravili, če bom velik napako naredila, ampak mislim, da je nekje okoli 70 %, če ne še več, dejansko celotnega stroška povprečno pride v Sloveniji na občine. Torej recimo, da bo nek 25 % tega, kar je, tega povišanja, ki bo pa sicer minimalno, ker tukaj gre v resnici za zelo majhne vsote, bodo plačali starši. Jaz mislim, da bo to zelo, zelo malo. Tudi za občino, to bo največji strošek za občino, pa še ta ne bo tako velik, razen seveda tam kjer so pa občine velike. Občina Ljubljana bo morala veliko denarja za to nameniti, ampak občina Ljubljana ima skoraj 400 milijonov proračuna letno, a veste. To so veliki denarji. Tako, da mislim, da ne bo ne občina Ljubljana bankrotirala ne nobena druga občina zaradi tega. In tudi povedali so na javni predstavitvi. Dvakrat smo imeli, imeli smo javno predstavitev v Državnem svetu tega zakona, a propo temu, da ni bilo nobene javne predstavitve. In so se predstavniki občin lepo izrazili, da se jim zdi sicer strošek to, da ga bodo pa prenesli zato, ker menijo, da je to dejansko velika pridobitev in da si te ljudje, te pomočniki, pomočnice vzgojiteljev to res zaslužijo. In čisto noben ni temu protestiral. Tako, da jaz mislim, da s tem lahko kar nehamo, da bi to govorili. Torej v Državnem svetu je bila javna predstavitev, potem sta bili dve komisiji v Državnem svetu, kjer je bilo tudi kopica vabljenih, in na koncu je bil Odbor za izobraževanje tule notri, kjer nas je sedelo v tej dvorani ene trikrat več kot nas je zdajle, trikrat več kot nas je zdajle. In je bilo veliko vabljenih. In še enkrat naj povem, niso bili kar eni starši tukaj, ampak bili so predstavniki zveze **33. TRAK: ki so povedali, da se jim zdi formula tri-tri-tri zelo primerna. In ravno ta debata, ki je tekla glede te formule, tega zastopstva, ravno ta debata, pa tudi pripombe cenjenih strokovnjakov, ki so prišli iz različnih delov stroke, je bilo tisto, kar je potem privedlo do razmisleka v koaliciji in je na koncu prišlo do kompromisnega predloga. Čisto nihče ne bo oškodovan. Jaz vas lahko res potolažim, mislim, da je vsakemu ustanovitelju do tega, da šola in vrtec delata dobro. Res. Mislim, da je to dober zakon, v celoti dober zakon. Moram pa še na koncu zavrniti razmišljanje gospoda Branislava Rajića, ki pa tu res vidi največje strahove. Kaj, da bomo s tem, s to digitalizacijo, neka pisma otrokom pošiljali ali ne vem kaj. Glejte, gospod Rajić, ni to tako. Šole imajo svoje dokumente. Zamislite si, da ta dokument ni v papirju, ampak je tule. Ta del bo na strežnikih, kjer ga bodo vpogledovale samo šole. Če bo ravnatelj hotel pisati pismo učencem, ga bo lahko pisal, ga bo pač ravnatelj napisal. In že danes ga lahko napiše, že danes ga lahko napiše, le da danes ta ravnatelj ima te podatke na enem zasebnem strežniku. Jaz nič ne rečem, da je karkoli narobe z zasebniki, ampak ti podatki, ocene iz redovalnic, pa še kaj drugega, še kaj bolj občutljivega, ti podatki ne morejo biti na zasebnih strežnikih, morajo biti na varovanih strežnikih. Tako kot so naši zdravstveni podatki; to je pač resna zadeva. In nihče, noben minister ne bo mogel vpogledovati v ocene, konkretne ocene. Bo pa vpogledoval v javne listine, to pa je spričevalo; ampak to že danes lahko. Spričevalo je pa javna listina in ta spričevala se bodo pa hranila strežnikih ministrstva, v tistem delu, kjer se lahko to pogleda. Ker če pogledate zdajle zakon, pa vidite, da so zaključne že zdaj v centralni evidenci.

Vsi podatki, razen tistih, ki so v centralni evidenci, ki se hranijo trajno, ti podatki se pa morajo brisati vsaki dve leti. Če imate papirnat dnevnik pa papirnato redovalnico, potem mora iti komisija na neko mesto, kjer mora to uničiti in zapisnik narediti o tem ali pa uničiti elektronski zapis. To je zdaj na zasebnih strežnikih, vse te ocene. Ne rečem, da zlorabljajo, ampak mislim, da bo veliko bolje, da bo na državnem varovanem strežniku. Hvala.

Amandma je jasen. In govoriti, kdo kaj komu piše, pa kako se hranijo neke listine in to, res, gospa Škrinjar, to ni vsebina amandmaja, o katerem zdaj razpravljamo.

da nista ona pa SDS pojedla vse pameti tega sveta. Ker iz teh njenih ubesedovanj, »jaz… mi vemo vse o šolstvu, vi drugi pojma nimate… » Kolega Marko je bil leta zaposlen na resornem ministrstvu, je bil sodelavec gospe Škrinjar. Imeli smo verjetno Socialni demokrati tudi kakega ministra za to področje. Imamo tudi kakega bivšega državnega sekretarja **34. Sam sem otrok šolnikov, rodil sem se v podružnični osnovni šoli, pa ne bi sedaj spet o družini govoril, tudi kakšno šolsko inšpektorico smo imeli notri, mislim, prosim lepo. Ampak s tem ubesedovanjem pa tudi gospa kaže kako si predstavlja šolsko polje. Žolto modra pamet vse ve, ostali ste vsi budale. Mislim, dajte malo… Dobro jutro! Spoštovani gospod poslanec, poglejte, jaz ne vem, kje to piše v Poslovniku naj jaz nekoga podučim o čem naj govori. Zato tega vašega predloga ne morem spoštovati…

jo pohvalite, Mojci Škrinjar, ker nam je lepo plastično razložila kakšna šola nas čaka, kjer bodo se učenci učili, da je hruška enako kot jabolko, tako kot je šolski sistem enak zdravstvenemu sistemu ali pa je enak kulturnemu sektorju. Na takih primerih nam je danes razlagala sestave svetov. Res jo pohvalite za njeno globoko razumevanje izobraževalnega in šolskega sistema. Jaz sem res hvaležna, da nam je tako lepo razložila kako je hruška enako kot jabolko. Hvala. Spoštovana gospa poslanka, vam pa priporočam, da si preberete naš etični kodeks in 8. člen, ki govori o dostojanstvu in spoštljivosti. In nehajte biti toliko zbadljiva.

Uvodoma je rekla, da ne razume, da res verjamem v to kar govorim. In ja, za razliko od nje jaz res verjamem vse kar tukaj izrečem, pa tudi nasploh kaj izrečem. Ni me tudi razumela, da sem skušal osvetliti vse tisto kar so kot predlagatelji hoteli pustiti v temi. In delala se je, da ne razume, da jaz razumem vlogo in funkcijo in pomen hišnika, kuharice in morebiti administrativnega osebja v šoli. Pa ja, tudi to, moram povedati, da razumem. In res mogoče ni pomembno izgubljati ali ni vredno izgubljati besed, samo mora tudi razumeti, da vem kaj je dobra šola in ne samo da ravno zaradi tega mislim, da sveti šolskih zavodov morajo postati taki taki kot so bili, ostati kot so bili in ne smejo postati gojišča ubogljivih marionet, ki bodo določala prihodnost naših otrok in nenazadnje cele države in družbe. V tem smislu sem ostal nerazumljen in želim, da to popravim. Hvala.

ker se je res postavila v vlogo, da je edina v Sloveniji, ki ve kaj o šolskem sistemu. Vsi ostali pa pač tu nekaj pametujemo. Ampak sam sem sicer po izobrazbi šolnik, ampak nisem sedaj govoril, da edino moje prav. Jaz sem citiral kaj so govorili Združenje ravnateljev osnovnih in glasbenih šol, Združenje ravnateljev vrtcev, Skupnost vrtcev, Filozofska fakulteta, Pedagoški inštitut. Se pravi, vsi ti temu nasprotujejo. Kolegica Škrinjar pa pravi, da so vsi ti nevedni in da vse kar ona pravi je res. Se pravi, vso stroko, ki v Sloveniji bi morala nekaj veljati so, po domače povedano, butci. Ampak kje njena teza pade? Že na začetku, ko primerja svet zavodov z UKC Mariborom. UKC Maribor ima generalnega direktorja, ima strokovnega direktorja. Se pravi, ločeno ima vodstvo in stroko. Med tem ko je ravnatelj tako, po domače povedano, menedžer šole kot tudi pedagoški vodja. In zaradi tega preprostega razloga imajo zaposleni neko besedo pri samem zbiranju. In ja, kot je kolegica Škrinjar povedala, mnogi so tu sedeli s

Ampak potem je, kot je rekla kolegica Škrinjarjeva, prišlo je do konsenza. Mislim, kakšnega konsenza? Mi govorimo o naših otrocih. Tu bomo sprejemali konsenz, da bo vsak nekaj imel? Tu moramo sprejeti, kar je dobro za izobraževalni sistem, kaj je dobro za otroke, kaj je dobro za učitelje, kaj je dobro za državo, ne pa da vsak nekaj malo dobi in se sprejme nek konsenz. Hvala za besedo. Saj Aljaž je že pol replike, ki sem jo hotela sama povedati, povedal. Pa ne glede na to. Jaz bi še dodala samo to, da to, da predlagateljica edina pozna delovanje svetov šol, da je edina, ima izkušnje, to podcenjevanje vseh nas tukaj in ta njena samovšečnost, da ne rečem napihnjenost, sta malce neokusna. Jaz bi priporočala malce več ponižnosti, pa bi bilo lažje v življenju. Zdaj, kar se tiče izkušenj, sama sem sedela v kar nekaj svetih šol, tudi v svetu SNG-ja, tudi v svetu lutkovnega gledališča mariborskega, pa si nebi drznila tukaj primerjati sveta, ne vem, SNG-ja s svetom šole Preživega Voranca, ker je to pač neprimerljivo. Neprimerljivo pa je zato, kot je že tudi Aljaž Povedal, kakšno funkcijo igra direktor tam s svojimi strokovnimi svetovi in kakšno funkcija en ravnatelj, ko točno vemo, kaj mora početi. Tako, da teh hrušk in jabolk jaz nebi tukaj mešala. Sploh pa nebi podcenjevala cele stroke, ki je zelo jasno opozorila, da predlog zakona ni v redu. Pa še mimogrede samo na tisto, ko je govorila o ceni programov in vzgojiteljih. Seveda se vsi strinjamo s tem, da si vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev zaslužijo višje plače. Zato smo, mimogrede, tudi vložili naslednji amandma, o katerem bomo razpravljali v opoziciji. Pa vendar je tudi državni sekretar danes tukaj zelo, zelo jasno povedal, da bo prihajalo do nekih dodatnih finančnih učinkov. Kar seveda vsi vemo zato, ker višji višji nazivi pač pomenijo tudi višje plače, ki jih bo nekdo moral plačati. Zdaj sta pa seveda dve varianti – ali jih bo plačala občina kot takšna ali pa starši s svojimi prispevki. Neke velike filozofije tukaj zadaj ni. Zdaj je samo vprašanje ali bo ministrstvo pravzaprav dalo več denarja občinam, da bodo lahko poplačali ta del. Da pa bo prihajalo do nesorazmerij, pa tudi vemo zato, ker se zgodba pač parcialno ureja samo za en segment. Smiselno bi bilo, tako kot smo predlagali v opoziciji, o tem narediti / znak za konec povprašati stroko, kaj o tem meni, in seveda najti rešitve, ki jih bi stroka predlagala, ne pa ena poslanka, ki je seveda vsevedna in edina uslišana v tej državi, pozna ustroj šolstva. Hvala.

kjer se spreminja svet zavoda, se pravi, na škodo stroke in v korist politike. Vsi mogoči od stroke – sindikati, šolniki, druga širša javnost – opozarjajo, da je tovrstni način poseganja, pač v upravljanje šol in vrtcev, nedopustno. Ampak za gospo Škrinjar je zveličavna resnica samo ena, in to je, gospa Škrinjar, vaša resnica. Skušate nas vse prepričevati, kako je ta sprememba pozitivna in nujno potrebna. Pa nas ne morete prepričati. Bi vas pa rad, spoštovana gospa Škrinjar, vprašal, če mi lahko, prosim, odgovorite, imate to možnost. Kot prvo. Zakaj tega zakona ni vložilo ministrstvo, ampak ste ga vložili v z vašimi kolegi poslanci? Gre za izrazito strokoven zakon. Zakaj? Ob tem se sprašujem, kdo dejansko vodi ministrstvo. Ali ga vodi

Hvala, gospod podpredsednik. Jaz predlagam, da v izogib naslednjim replikam, ki to niso vsem skupaj jasno in glasno preberete 70. člen Poslovnika, ki govori o repliki, kaj je replika, ker zadnja tri izvajanja nikakor niso bila replika, ampak so bila izvajanja in prosim, da v nadaljevanju na to vse tiste, ki bodo izrabljali repliko za razpravo opozorite naj se lepo javijo k razpravi ne pa repliko izrabljajo za osebno obračunavanje s predlagateljem zakona. Hvala.

resnično replicirali kadar nekdo ne bo razumel. Želi še kdo razpravljati k temu členu? Vidim, da ja. Prosim za prijavo. Imamo šest prijavljenih. Še enkrat, spoštovane kolegice in kolegi. Želel bi vas opozoriti, da govorimo o amandmaju Levice, LMŠ, SD, SAB in Nepovezanih poslancev k 2. členu, ki govori, da se člen črta. Dajmo se pogovarjati o vsebini amandmaja.

lep dober dan! Sedaj bistvo zakona v teh treh urah smo o zakonu že kar spregovorili, ampak bistvo ostaja jasno. Bistvo tega zakona, ki prihaja iz poslanskih zvrst SDS je kadrovanje sedaj v šolstvo. Kadrovanje ni tujka, vladno kadrovanje, kadrovanje iz zvrst Slovenske demokratske stranke v tem mandatu ni tujka. V bistvu govorimo tukaj o rekordnem številu. Prejšnji teden smo odmerili mislim, da tisoč 354, če se ne motim kadrovanj z naslova vladne stranke in je meni sedaj opazovalcu tega je kar komično, da po tem, ko se je šlo kadrovati v vrh policije, Sove že na prvi vladni seji in potem v medije, do komandirjev policijskih postaj in tako naprej se sedaj SDS ne ustavi niti, ko govorimo o vodstvih slovenskih vrtcev torej o vrtcih govorimo, o mulčkih, o otrocih starih od 1 do 6 let pa je SDS še to ni dovolj oziroma hoče poseči še v to še v to sfero. Sedaj kolegica Škrinjar predlagateljica zagotovili ste nam oziroma pozvali ste nas, da so naši strahovi ne opravičeni. Sedaj pred seboj imamo šolstvo torej steber izobraževanja v Sloveniji in vidimo kakšen kulturni in operativni masaker so povzročila kadrovanja nekompetentnega kadra na vseh drugih področjih seveda so naši strahovi tukaj kolegica opravičeni, ko govorimo o izobraževanju, ki govorimo o šolstvu. Sedaj pa onstran politične očitne akcije, brezsramne politične akcije kadrovanja mogoče je smiselno, da stopim korak nazaj in pojasnim tehnikalije tega predloga. Po trenutni ureditvi v Svetih zavodov, šolskih izobraževalnih zavodov sedi sedi pet predstavnikov zaposlenih torej bodisi pedagoških delavcev ali drugega administrativnega kadra tudi o hišnikih smo slišali danes in tako naprej, ampak v vsakem primeru pet predstavnikov zaposlenih, trije predstavniki staršev in trije predstavniki temu se reče ustanovitelja, kar je pač lep in pravno formalno malo bolj sladek termin za politiko. (nadaljevanje) država ali lokalna skupnost, lokalna skupnost pa naredi izbor za svoje predstavnike v svetih zavodov tako, da jih prispevajo politične stranke. SDS ima zelo močno lokalno mrežo z župani in občinskimi svetniki in drugimi članicami in člani, ki so tem funkcijam blizu in tukaj obstaja ta ogromen bazen, ki se lahko rekrutira v delovanje tega izobraževalnega aparata oziroma katerihkoli drugih javnih zavodov. Zato je smiselno v očeh predlagatelja, da se število članov, politično nastavljenih članov svetov javnih zavodov poveča in njihov predlog je 2 dodatna člana v svetu zavodov, torej 5 predstavnikov politike, trije predstavniki staršev in trije zaposleni, potem pa se je to z neko bolj, da rečem kozmetično spremembo z amandmajem popravilo na 3 predstavnike predstavnike politike, 3 predstavnike staršev, 3 predstavnike zaposlenih, pri čemer ključni problem ostaja in to je, da zaposleni še vedno ostanejo brez dveh svojih ljudi. Kolegica Škrinjar, vi niste edini v tem zboru, ki ste bržkone sedeli v kakšnem svetu, izobraževalnem svetu oziroma svetu izobraževalnega zavoda, tudi sam sem v preteklosti sedel dveh kot predstavnik staršev v osnovnošolskem svetu in v glasbeni šoli, vem kako stvari funkcionirajo in vem kako ljudje, ki so politično nastavljeni tja pridejo. In žalostno je, da se pogovarjamo o vrtcih, o glasbenih šolah, o osnovnih šolah in da moramo tukaj govoriti o političnem kadrovanju. Seveda pa je zelo povedan tudi način kako se je ta stvar sprejemala. Še en jasen in brezsramen poudarek tega, da gre za politično akcijo, za akcijo politiziranja slovenskega izobraževalnega prostora. Torej tista seja, pa smo že o njej govorili, ki je sploh ne bi smelo biti v bistvu, ki se je zaključila na način na katerega se sploh ne bi smela zaključiti mimo Poslovnika, mimo Kolegija predsednika Državnega zbora z oviranjem razprave opozicijskim poslankam in poslancem in pa kar je bilo po celem tem pohitrenem parlamentarnem postopku seveda tudi boleče, pa je zdaj že tradicionalno vladna stranka SDS izključila vso strokovno javnost. Jaz ne vem, predlagatelji, o kom vi govorite, ko pravite, da je tukaj na terenu za to stvar podpora, starši, da so za bržkone kakšen starš, ki je sproti tudi član SDS ali kakorkoli, ampak jaz imam na svojem seznamu ključne institucije, strokovne institucije na področju izobraževanja, ki so vse prižgale redeči alarm, ko je ta predlog prišel do njih. Sindikati, imamo oddelek za pedagogiko na mariborski filozofski fakulteti, ki pravijo, da so predstavniki zaposlenih v sestavi svetov garant zagovarjanja strokovnih odločitev, krčenje števila predstavnikov zaposlenih tako oddelek za pedagogiko in povečevanja števila predstavnikov ustanovitelja, torej politike, ni mogoče razumeti drugače kot prizadevanje za večji vpliv lokalne in državne politike na delovanje vrtcev in šol. Torej, odločamo ali strokovnost ali politika in tako oddelek za pedagogiko, ali ne Primož Siter? In potem Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, Vlada se je odrekla dialogu s stroko, oddelek za pedagogiko in andragogiko ljubljanske fakultete protestira proti krhanju strokovnosti in proti politizaciji šolstva, pa na pedagoškem inštitutu svarijo, da je namen zakona politično obvladovanje šolstva in poudarjajo, da je že na obstoječi pravni ureditvi vpliv ustanovitelja na področju poslovanja in financiranja zagotovljen zagotovljen v največji meri, torej več politike ne rabimo v tem prostoru. Še enkrat, to ni klic opozicijskega poslanca, to je glas stroke.

kolegice in kolegi, vsi bomo o tem glasovali. Jaz pozivam, da pred glasovanjem razmislimo, kakšno šolstvo želimo, in da je boljša alternativa nedvomno ohraniti obstoječe stanje, ker daje zaposlenim več priložnosti, ker preko tega ohranja strokovnost v vodenju izobraževalne institucije. Enostavno, aktualno ureditev je treba ohraniti, zaradi delavcev, zaradi strokovnosti in kakovosti izobraževanja, v končni fazi tudi zaradi obrambe demokracije, če hočete, v vrtcih, spoštovani predlagatelji.